Poštovane kolegice i kolege, evo počinjemo sa slijedećom točkom, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, prvo čitanje, P.Z. br. 541. Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a.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 li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Dame i gospodo zastupnici, sve vas pozdravljam, kao što ste vidjeli na današnjoj sjednici HS vama vama u klupama nalazi se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojim Vlada želi dodatno zaštitit naše starije sugrađane, a koji ne ispunjavaju uvjete za mirovinu i nemaju drugih izvora prihoda. Za sve one koji još dosad nisu čuli, institut nacionalne naknade za starije usmjeren je na poboljšanje materijalnog položaja naših starijih sugrađana koji ne ostvaruju pravo na mirovinu na temelju prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa odnosno nemaju minimalan mirovinski staž od 15.g., a stariji su od 65.g. života, imaju dugotrajno prebivalište u RH i nemaju drugog izvora prihoda. Analizom podataka nakon provedenog postupka naknadne procjene učinka propisa s obzirom da je ovo novi institut od 2021.g. utvrdili smo da po strukturi korisnika, po spolu, godinama i regionalnoj pripadnosti trebali bismo ublažiti uvjete propisane zakonom s ciljem većeg broja potencijalnih korisnika upravo na ovaj sustav naknade. Što se tiče iznosa nacionalne naknade sjećate se svi početni iznos 2021.g. iznosio je 800 kuna odnosno nešto više od 106 eura, a redovnim usklađivanjem jedanput godišnje ovaj iznos podignut je u 2023. na 120 eura, te 71 cent. Ovim prijedlogom izmjenama i dopuna zakona predlaže se podizanje ovog iznosa nacionalne naknade za više od 24% odnosno s ovog spomenutog iznosa na 150 eura od 1. siječnja slijedeće godine, te njegovo redovno usklađivanje od 1.1.2025.g.. Što se tiče podizanja nacionalne naknade za starije na 150 nije razlog dakle samo porast troškova života nego i same činjenice da je ova nacionalna naknada počela zaostajati i za zajamčenom minimalnom naknadom i zbog toga dolazi do preklapanja određenog broja potencijalnih korisnika. Međutim u ovom iznosu ne treba zanemariti, u predloženom iznosu od 150 eura niti iznos najniže mirovine za 15.g. mirovinskog staža koja sa onim usklađivanjem od 1. srpnja ove godine iznosi 181 eura tako da ne narušavamo pravednost u odnosu na mirovinski sustav. Ovako predloženim izmjenama predlaže se snižavanje uvjeta neprekidnog trajanja prebivališta na području RH sa sadašnjih 20 na na 10.g. jer smo utvrdili ovom analizom da jedan od najčešćih razloga odbijanja prijavljenih potencijalnih korisnika upravo dakle ovaj kontinuitet prebivališta u RH stoga i smanjujemo upola. Jednako tako predlažemo Hrvatskom saboru da izmjenama i dopunama omogući i ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu i to onim osobama koje su pokrenule postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti ili poništenje ugovora o dosmrtnom odnosno doživotnom uzdržavanju. Jednako tako želimo predložiti podizanje prihodovnog cenzusa i to s jednostrukog na dvostruki iznos nacionalne naknade odnosno s ovih 120,71 na 300 eura koji će sasvim sigurno doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva starijih kućanstava i to upravo onih koji žive od jedne mirovine i u velikoj mjeri obuhvatiti žene koje nisu na temelju rada ostvarile mirovinu. Jedna od najvažnijih intervencija kroz ove izmjene zakona jest i omogućavanje isplate nacionalne naknade na adresu korisnika putem pošte. Rezultat je to našeg kontinuiranog dijaloga sa predstavnicima umirovljenika, što sindikata, što matice koji upozoravaju da su upravo korisnici nacionalne naknade za starije uglavnom osobe starije životne dobi sa prosjekom godina iznad 73 u ruralnim dijelovima Hrvatske te da se upravo putem pošte koja ima razgranatiji lanac distribucije od banaka omogući korištenje ovog prava. Za provedbu ovog zakona u slijedećoj godini predvidjeli smo povećanje od 13,7 miliona eura i dame i gospodo zastupnici kada uzmete ovako predložene izmjene ovog zakona u kontekst sa izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju s 1.1.2023. podsjetit ću da je upravo su te izmjene izglasane jednoglasno u ovom domu. Smatram da nastavljamo niz poboljšanja, dakle materijalnih uvjeta što naših umirovljenika, što starijih osoba, a sasvim sigurno to ćemo nastaviti i kroz izmjene nekoliko zakona o kapitaliziranoj štednji koji će se vrlo uskoro naći na dnevnom redu. Što se tiče svih ovih izmjena i ZOM-a i ukidanja kriznog poreza i dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, 6 kruga isplate našim umirovljenicima kroz cjelokupni paket Vlade mi smo u 2023. omogućili povećanje izdvajanja za naše starije i umirovljenike u iznosu od 892 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu. Predlažem zastupnicima da podrže i ove izmjene. Hvala lijepo ministre, imamo više replika na vaše izlaganje, prvo je poštovanog zastupnika Srpka. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre, ovim izmjenama Zakona o nacionalnoj naknadi ublažavaju se uvjeti za ostvarivanje takvog prava, a uz to podiže se iznos koji neko može dobiti i to je zasigurno od pomoći takvim ljudima. Obzirom na razne šumove u eteru ja bi vas ministre želio pitati jesu li se uz ovu nacionalnu naknadu povećale mirovine u razdoblje, u razdoblju koje vodi ova Vlada Hrvatsku? Hvala. Poštovani ministar Piletić. u mandatu ove Vlade mirovine su što kroz zakonske izmjene, što kroz poboljšanje uvjeta indeksacije i samu indeksaciju povećane za nešto više od 52%, da je ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj u mandatu ove Vlade povećana za 188 eura. Kada to usporedite s onom vladom prije gdje je u 4 godine prosječna mirovina u Hrvatskoj narasla za svega 8 eura mislim da dalje više ne trebam apsolutno ništa dodati.

Pučka pravobraniteljica smatra da je i dalje nacionalna naknada za starije osobe nedostatna. No, u obrazloženju javnog savjetovanja obrazlažete kako je najniža mirovina sada za 15 godina mirovinskog staža 167 eura odnosno prosječni iznos najniže mirovine je 293 eura. Zajamčena minimalna naknada za samca je sada 172 eura. Budući da su mirovine to je očiti pokazatelj da se i najniža mirovina i socijalna pomoć i ova naknada za starije osobe su se iznosi sve više počeli približavati kao i budućnost zapravo ove naknade budući da stvarno mirovine ne rastu onako kako bi trebale i tu bi trebalo svakako šire ići u mirovinsku reformu. Molim vas vaš komentar. Marin (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, maločas sam uvaženom zastupniku Srpaku rekao da mirovine su u mandatu ove Vlade narasle za više od 52%. Kada uzmete samo posljednja 2 usklađivanja mirovine koje se događaju odlukom HZMO-a na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju 2 puta godišnje onda vam je vidljivo iz analize zašto je došlo do tog postotka da su mirovine rasle zbog povećanja prosječne plaće u Hrvatskoj, a ne porasta potrošačkih cijena. Prema tome, dakle to je korist od Zakona o mirovinskom osiguranju koju imaju svi naši umirovljenici. Ja ću bez obzira dakle na komentare pučke pravobraniteljice podsjetiti da je upravo ovaj dom Hrvatski sabor uveo nacionalnu naknadu za starije kao novo pravo ne u sustavu mirovinskog osiguranja nego socijalne sigurnosti za naše starije sugrađane iznad 65 godina koji nemaju nikakav drugi izvor

2020. godine bila je procjena da će broj korisnika biti ne znam u 2021. više od 19000, u 2022. više od 21000. Međutim, 14000, dakle do ožujka ove godine nešto više od 14000 oko 14 i pol tisuća je predalo zahtjev, a od toga nešto više od 7000 ljudi je ostvarilo pravo na nacionalnu naknadu. Znamo da je to zbog uvjeta koji su navedeni u ovom zakonu i osim što je ova Vlada ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona uvjete znatno ublažila očekujete li možda

dakle koji je bio vezan uz sam iznos nacionalne naknade za starije. Dakle, sa onih početnih 108 do 120 eura mi sada taj cenzus dižemo na dvostruki iznos nacionalne naknade od onog predviđenog iznosa 150 puta 2, dakle 300 eura. To je drastično povećanje cenzusa i upravo zbog toga želimo olakšati, odnosno omekšati uvjete kojim bismo one naše starije sugrađane iznad 65 uputili da koriste ovo pravo. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani ministre ono što meni nije jasno je zašto je nacionalna naknada za starije osobe zapravo manja od zajamčene minimalne naknade i dan danas? Dakle, ako se slažemo da je zajamčena minimalna naknada koristi za podmirenje osnovnih potreba najugroženijih skupina kako to da je onda nacionalna naknada manja od te naknade i zašto bi se korisnici odlučili za nacionalnu naknadu, barem dio njih, za nacionalnu naknadu za starije osobe kada im je povoljnije onda zajamčena minimalna naknada uz koju se vežu još i troškovi stanovanja i zapravo troškovi za ogrjev. Znači nije mi jasno kako to zapravo, kako to odgovara cilju borbe protiv siromaštva i s tim u vezi, budući da imam još nešto vremena zašto se uopće ona ne usklađuje ova nacionalna naknada iduće godine? Zašto nema usklađivanja za 2024. unatoč tome što znamo da je inflacija i što znamo da rastu troškovi života. Evo hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Miloš znate da zajamčena minimalna naknada ovisi dakle o obiteljskim uvjetima, da imamo osnovicu koja se onda uz postotke računa. Dakle, vi ste u pravu samo kada je pitanje zajamčena minimalna naknada za samca. U svim ostalim kategorijama, dakle to su veći iznosi. Ovdje u Nacionalnoj naknadi za starije nema imovinskog cenzusa kao što imate dakle uvjet u zajamčenoj minimalnoj naknadi. I dakle, cilj je da bez obzira na ostale, dakle prihode kućanstva, imovinski cenzus one osobe koje nemaju nikakva primanja, a starije su od 65 godina imaju ipak mjesečni iznos koji će omogućiti da raspolažu njime samostalno upravljaju, a da ne ovise o drugim članovima kućanstva ukoliko su naravno u okviru cenzusa. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Kada se uvodila nacionalna naknada bili smo na neki način svi zadovoljni. Posljedica je i partnerskog odnosa između Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe i Vlade Republike Hrvatske. Dakle za nacionalnu naknadu ostvariti pravo na neku novčanu naknadu onaj dio naše populacije, naših građana, starijih građana koji ne mogu biti obuhvaćeni Zakonom o socijalnoj skrbi. Ovo što smo upravo sada govorili o zajamčenoj minimalnoj naknadi i to iz razloga jer ne ispunjavaju uvjete i s druge strane nisu ostvarili pravo po Zakonu o mirovinskom osiguranju. Dakle, to su oni građani

čime možemo biti ponosni. Da li je dovoljno? Da li ćemo nadograđivati? Naravno da hoćemo. zastupnici Miloš nisam odgovorio na jedno pitanje pa ću iskoristiti ovih 52 sekunde. Dakle, zašto nije došlo do usklađivanja? Upravo zato što ovim predloženim povećanjima s obzirom da se nacionalna naknada ne usklađuje dvaput godišnje kao mirovine, nego isključivo na 1.1? Ovo Ovo povećanje veće od, dakle od usklađivanja koje imamo u mirovinskom sustavu i zato dakle nadilazi ono što bi donio sam efekt usklađivanja. Povećavamo iznos za više od 24%. Prema tome, prvo sljedeće usklađivanje bit će sa 1.1.2025. Renata (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima prema statističkim podacima koje vodi zavod u ožujku 2023. godine, dakle isplata u travnju evidentirano je ukupno 6592 6592 korisnika nacionalne naknade. Od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade većinu čine žene 64,64 posto, odnosno 4261 a a muškarci 2331 odnosno 35,36%. Prosječna dob korisnika je 73 godine. Ako gledamo regionalnu podijeljenost onda naravno grad Zagreb i Zagrebačka županija imaju najviše njih koji koriste ovu zaštićenu

Hvala lijepo uvažena zastupnice, pa s obzirom da je i ove izmjene i dopune, dakle ne samo rezultat potrebe nakon donošenja novog zakona 2020. s primjenom '21. nego je rezultat našeg socijalnog dijaloga sa predstavnicima umirovljeničke populacije. Sasvim je sigurno ukoliko HS prihvati ove izmjene i dopune zakona da ćemo i kroz Nacionalno Vijeće za starije umirovljenike vršit kampanju da uz ove sve novitete, dakle povećanje cenzusa, smanjivanje kriterija i omogućavanje šire isplate putem Hrvatske pošte, upoznati sve, pa tako i potencijalne korisnike iz Ličko-senjske županije. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi ministre, naknadom procjenom učinaka propisa dodatno ste razmotrili i ublažili uvjete za ostvarivanje nacionalne naknade. U zakonu su navedene slabosti na koje su primatelji nailazili i naravno da pozdravljamo sve te olakšice koje su nam u prijedlogu zakona, posebno mogućnost primanja putem pošte, što ste evo i sada naglasili, za sve one koji žive u ruralnim sredinama, a znamo da je takvih puno, no moje pitanje vama je hoćete li još dodatno raditi na snažnijem informiranju svih onih potencijalnih koji bi možda mogli primati nacionalnu naknadu, a možda još uvijek ta informacija do njih nije dovoljno jasno stigla? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnici Dračevac, također i vama dakle ponavljam, mi ćemo sasvim sigurno ukoliko HS ovo prihvati, putem naše mreže komunikacije sa starijima omogućiti da ova informacija zbog ublažavanja kriterija koje zakon propisuje dopre do svih onih potencijalnih korisnika. Mi smo predvidjeli naravno onim prvim donošenjem zakona da će obuhvat biti, dakle negdje oko 20 tisuća, sada smo tu ipak puno oprezniji, sa postojećih 6 tisuća i 900 korisnika očekujemo da ovako predloženim zakonskim izmjenama obuhvatimo nešto više od 13 tisuća korisnika nacionalne naknade za starije. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, dakle poznato je da je u Hrvatskoj preko, oko 860 tisuća osoba koje su starije od 65.g., dakle kada ste projicirali i ova nacionalna naknada je itekako dobrodošla za te i takve osobe. A ono što dodatno zapravo širi bazu i na taj način omogućavate da starije osobe imaju još dodatne, dodatne naknade koje će im olakšati život je i ova dobna granica odnosno vrijeme na kojem je neko prebivao sa 20 na 10.g.. Zbog toga je i ova dostupnost koja će biti upućivanjem što ste rekli i putem pošte sigurno za te i takve korisnike puno jednostavnije jer upravo u tim ruralnim područjima su zapravo te starije osobe i manje informirane…/Upadica Reiner: Hvala./…. lijepo uvažena zastupnice Perić, sasvim je izvjesno da netko tko je u trenutku napunjavanja 65.g. života, a prije toga 10.g. trajno živio i imao prebivalište u Hrvatskoj, neko ko neće sutra kad dobije nacionalnu naknadu za starije otići iz Hrvatske i smatramo da je ovo ublažavanje ovog zakonskog kriterija poprilično dakle razumno, dobrodošlo i da će zaista

koje uopće nemaju uvjete za ostvarivanje mirovine, to je institut koji je uvela ova Vlada, Vlada premijera Plenkovića 2021.g. i to je ono na što mislim da možemo zaista svi biti ponosni. Pozdravljam nacionalne naknade sa 120 na 150 eura, ali isto tako i povećanje obuhvata korisnika te naknade. Ono što želim naglasiti da je jednom ozbiljnom, odgovornom i sustavnom mirovinskom politikom ova Vlada osigurala rast svih mirovina za 53%, a onih najnižih za čak 66% i da to nije samo rezultat indeksacije već i cjelokupne mirovinske reforme koju ova Vlada provodi od 2018.g..

Hvala lijepo, to sam već komunicirao, naši umirovljenici znaju ko im je partner na političkom spektru, od koga mogu očekivati rezultate, značajniji porast njihovih materijalnih uvjeta, iznosa mirovina, dodatnih dodataka kao što je bilo dakle 6 jednokratnih novčanih primanja za više od 720 tisuća naših umirovljenika, a što se tiče korisnika nacionalne naknade za starije, dakle njima povećavamo ovaj iznos, omekšavamo uvjete za stjecanje ovoga prava, a valja podsjetiti da će tijekom ovog mjeseca i svi sadašnji korisnici nacionalne naknade za starije dobiti i dodatno jednokratno novčano primanje u iznosu od 150 eura koji je bio sastavni dio

mislim da nema sustava u koji je više nekako uloženo i učinjeno u ovih posljednjih 5-6.g. koliko je u mirovinski sustav i što se tiče one mirovinske reforme iz 2019., pa ispravljanja nepravde iz drugog mirovinskog stupa za one mlađe koji su odlazili u mirovinu do potpora jednokratnih u ovim kriznim vremenima do svih drugih oblika porasta mirovine od preko 50%, a svima je jasno i najvažnije zapravo da mirovinski sustav bude što pošteniji prema svakoj osobi i naravno da tu najviše ovisi o duljini mirovinskog staža i visini plaće i o tome ovisi visina mirovine i to je ono što je najbolje i najbolje bi bilo kad bi svi imali 40 godina mirovinskog staža s dobrom plaćom. Naravno da to nije moguće i zato je ovaj Zakon o nacionalnoj naknadi nešto između, nit je mirovina, nit je dio mirovinskog sustava, nit je socijalna skrb nego nešto što upravo pomaže

Danica (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre evo za svaku pohvalu su sva postignuća ove Vlade i vašeg ministarstva što radite u mirovinskom sustavu pa i podizanje i rast prosječne mirovine. Upravo je to rezultat i brojnih mjera iz mirovinske reforme koja se provodi od 1. siječnja 2019. i nastavka od 1. siječnja 2023. godine. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe osim što će se podići iznos nacionalne naknade kao što ste nam u uvodu rekli ono što se da primijetiti da je napravljen i veliki iskorak upravo vodeći brigu prema našim najstarijima, a to je da će im isplata ići na adresu korisnika putem upravo njihova, njihova zahtjeva i mislim da je to jedna dobra stvar koju ste napravili. **Reiner, Željko Poštovani zastupnik Begonja. **Begonja, Josip (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sva podrška na Prijedlog izmjena Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, a ujedno i podrška i zahvala vama i Vladi za gradnju 18 centara za starije osobe. Ja sam vas htio upitati i od dijela oporbe često čujemo prigovore o tome kako mirovine sporu rastu, da još jednom ponovite radi naše javnosti koliki je bio porast prosječnih mirovina od 2016. na ovamo odnosno koliki je porast najnižih mirovina od tada kao i da napomenete ako vam vrijeme dopusti koliko je zapravo Vlada dosada omogućila umirovljenicima jednokratnih isplata naknada za ovo krizno razdoblje koje je iza nas, a pitanje koliko imamo broja osiguranika od 2016. naovamo opet ako vam vrijeme dopusti. Hvala. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Begonja ne znam jeste li vi u sukobu interesa kad govorite o ovim centrima za starije osobe, ali u svakom slučaju čestitke, čestitke što je uz 18 centara diljem Hrvatske i obuhvaćena naravno i Šibensko-kninska županija kroz izgradnju Centra za starije osobe u Drnišu. Ovom odlukom Vlade koja je osigurala dodatnih 54 milijuna eura u odnosu na onih 49 koliko smo imali osiguranih kroz NPO rezultiralo je time da smo umjesto 8 financirali 18 projekata i da pokrećemo zaista sveobuhvatnu investiciju u iznosu od 159 milijuna eura, prvu sustavnu otkako je samostalne Hrvatske kojom će se povećati kapaciteti smještajni za naše starije sugrađane diljem Hrvatske. Prema tome, čestitke. Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, ako sam shvatio ovdje se zapravo ne radi o mirovinskom sustavu nego je ovo sasvim novi institut koji je dobra volja ove Vlade. To su možda mnogi htjeli dosad uvesti ali možda nisu znali tehniku i metodologiju pa, ali u svakom slučaju i to je jako dobro. Ono što ja vas želim pitati je koliko ljudi će koristiti ovo i to su, to su zapravo ljudi koji dosad nisu radili ali imaju 65 godina. I drugo pitanje ukoliko su članovi obitelji i da li su, da li oni dobivaju taj novac zato što je taj cenzus udovoljen ili su to pretežito samci pa dobivaju potporu ove Vlade. Hvala lijepo. zastupniče Šimičević, nije da nisu radili. Vi znate da je uvjet za ostvarivanje mirovine minimalno 15 godina mirovinskog staža. Imate ljudi koji su radili, al nisu nakupili 15 godina i upravo zbog toga omogućavamo dakle ovo pravo. Već sam spomenuo očekivani efekt po pitanju povećanja broja korisnika i sa sadašnjih 6 tisuća 900 na minimalno 13 tisuća, ali sam se zaigrao s centrima za starije osobe u odgovoru zastupniku Begonji pa nisam dakle spomenuo da je prosječna starosna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju s mirovinskim stažem od 40 godina i više u odnosu na prosječnu plaću u Hrvatskoj iznosi 70,41%.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicama, hvale vrijedne su ove izmjene i dopune Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojim se želi poboljšati kvaliteta života naših starijih osoba koji tijekom svog radnog vijeka zbog različitih okolnosti nisu uspjele osigurati prihod za starost. Kao što se može vidjeti preko 2/3 su upravo žene korisnica i podnositelja zahtjeva. Međutim, nije to jedino što će čini za žene i za naše starije i nemoćne sugrađane jako puno se napravilo upravo projektom Zaželi. Time su se i zaposlile naše ove najranjivije skupine žena, a isto tako pomogli našim nemoćnim i starijim osobama.

nikad nije naodmet još jedanput spomenuti da je to zapravo hrvatski izum i da je to jedan od projekata kojima se ponosimo kad god dolazimo u Bruxelles i komuniciramo s kolegama iz ostalih zemalja članica. Mi smo u prethodnom razdoblju kroz tri faze projekta Zaželi, zaposlili preko 22 tisuće teže zapošljivih žena i omogućili uslugu pomoć u kući za više od 130 tisuća naših starijih. Kada uzmete u obzir da mi trenutno u Hrvatskoj imamo raspoloženih kapaciteta što u državnim, županijskim i privatnim Domovima za starije, svega 30 odnosno smještajnih kapaciteta, a da ovim projektom zapravo preveniramo institucionalizaciju više od 130 tisuća naših starijih to vam dovoljno govori o kvaliteti ovoga projekta.

znam koliko vi cijenite nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe i udruge umirovljenika i ovo je doista institut ne umirovljenika nego starijih osoba. Međutim, te udruge nisu svemoguće i nisu jednako razgranate po cijeloj Hrvatskoj, pa bi vam ja dao jedan prijedlog. Da već nakon ovog prvog čitanja jer ovaj zakon će proć, svjesni ste toga da nema onoga koji bi se praktički usudio biti protiv ovog zakona u Hrvatskom saboru da Centri za socijalnu skrb koji izuzetno dobro pokrivaju cijeli teritorij RH naprave jednu informativnu kampanju da se napravi jedan širi obuhvat jer ja bi volio da to bude i više od projektiranih i projiciranih 14 tisuća korisnika. Hvala lijepa. Zastupniče, ispast će da smo se dogovarali. Upravo to jest naša intencija, ne samo uz Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nego će sasvim sigurno u prenošenju informacija koje proizlaze iz ovih Izmjena i dopuna zakona o nacionalnoj naknadi za starije, uključit se i bivši Centri za socijalnu skrb odnosno područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad. U svakom slučaju, dakle bilo koji neće biti na odmet da pomognemo našim starijim sugrađanima iznad 65 godina koji udovoljavaju ovim predloženim zakonskim izmjenama kako bi omogućili ipak jedan sigurniji oblik financiranja u starosti. Hvala vam lijepa. Sada želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ. Da. Poštovana predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na svojoj 109. sjednici održanog 4. listopada 2023. raspravljao o prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj P.Z. broj 541., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada RH i to aktom od 24. kolovoza 2023. Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno čl. 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. U raspravi članovi odbora pohvalili su zakonska rješenja kojima se smanjuju uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, a koji se odnose na smanjenje uvjeta duljine trajanja prebivališta i povećanje prihodovnog cenzusa. Mogućnost ostvarivanja prava za nacionalnu naknadu u slučaju kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništavnosti ili poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Također su pohvalili i povećanje iznose nacionalne naknade kao i mogućnost isplate nacionalne naknade na adrese korisnika putem pošte na njihov zahtjev, što će biti od velikog značenja, pogotovo za korisnike ove naknade u ruralnim krajevima. Uspostava sustava nacionalne potpore kao zamjenskog dohotka za određene kategorije starijih osoba svakako bi se morala održati, odraziti na kvalitetu njihovog života i veći stupanj njihove socijalne sigurnosti. Zaključeno je na kraju rasprave. Nakon provedene rasprave članovi odbora jednoglasno su s 9 za, odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći zaključak. Prihvaća se prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Hvala. U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, sada će govoriti potpredsjednica tog odbora, poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. Puno vam hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre Piletiću i poštovana gospođo Čičak. Dakle, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici održanoj 4. listopada 2023. raspravljao je o prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. broj 541., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada RH i to aktom od 24. kolovoza 2023. godine. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl. 83. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se prilikom donošenja zakona 1. siječnja 2021. procijenilo da će biti oko 19 700 korisnika nacionalne naknade za starije osobe te da će se nakon dvije godine provesti naknadna procjena učinka zakona, što je i učinjeno te se ustvrdilo da je u ovom kratkoročnom razdoblju daleko manji broj korisnika od predviđenog prema statističkim podacima koje vodi Hrvatski zavod za socijalnu skrb u ožujku 2023. godine, evidentirano je sveukupno 6 592 korisnika nacionalne naknade, a a od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade žene čine većinu, a prosječna dob korisnika je 73 godine, stoga se pristupilo izmjenama zakona kako bi se ublažili uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu. Tako se osnovni uvjet neprekidnog prebivališta u RH snižava sa 20 godina na 10 godina, a također, prihodovni cenzus po članu kućanstva se podiže na dvostruki dvostruki iznos nacionalne naknade odnosno na 300 eura po članu kućanstva, a iznos same nacionalne naknade podiže se na 150 eura od 1. siječnja 2024. g. umjesto dosadašnjih 120,71 euro. Novost je i da se omogućuje isplata putem pošte i to na zahtjev korisnika kako bi korisnicima bila dostupnija. U raspravi članovi su odbora podržali zakonski prijedlog i pohvalili su ublažavanje uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, povećanje iznosa naknade, a koja podliježe usklađivanje jednom godišnje prema stopu promjene indeksa potrošačke cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, kao i povećanje prihodovnog cenzusa. Posebno je pohvaljena mogućnost novog načina isplate naknade putem pošte, na teret državnoga proračuna, posebice jer se radi o starijoj populaciji. Također, istaknuto je kako će se temeljem fleksibilizacije uvjeta za ostvarivanje nacionalne naknade i usklađivanjem sa Zakonom o socijalnoj skrbi dvostruko povećati broj korisnika koji su u potrebi. Nakon provedene rasprave, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo je jednoglasno sa 7 članova za odlučio predložiti HS-u da donese zaključak: „Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe.“. Hvala. Hvala lijepa. Uvijek je lijepo čuti kad se jednoglasno odbori odluče podržati nešto, a mi sada idemo na raspravu. Otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice, poštovani kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Na samom početku bih pozdravila donošenje ovih .../nerazumljivo/... zakonskih izmjena što se tiče Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Više puta smo raspravljali da je od početka primjene zakona, odnosno ove mjere, mjera nije zapravo ispunila svoju svrhu i bila je u početku loše planirana. Imali smo prvotno planiranih 50 tisuća korisnika, kasnije '21., '22. g. po 20 tisuća korisnika, a danas imamo 6572 korisnika ove nacionalne naknade. Dobro je da se napravila naknadna analiza i procjena učinaka, pogotovo jer je od primjene zakona podneseno, kako smo čuli, 14,5 tisuća zahtjeva, a priznato je pravo duplo manjem broju korisnika. S obzirom na cjelokupno stanje u sustavu socijalne skrbi, koristim priliku pozvati ministra i državne tajnice na analizu i drugih propisa, poput Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o udomiteljstvu, što su državne tajnice i obećale zastupnicima na nadležnim odborima. No, do danas nemamo ocjenu učinaka spomenutih zakona. Nacionalna naknada predstavlja novčano davanje za starije osobe koje imaju navršenih 65 godina života i nisu ostvarile mirovine na temelju prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa. Od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade, žene čine većinu, odnosno 64%, a muškarci 35%, dok je prosječna dob korisnika 73 godine. Ovi podaci upravo i govore o položaju žena na tržištu rada, žene su i dalje nedovoljno zastupljene na tržištu rada, u EU je 67% žena bilo zaposleno, dok je zaposlenost muškaraca iznosila 78%. Također, ako gledamo odnos privatnih i obiteljskih obaveza, neplaćeni rad je i dalje velikim dijelom na ženama, a time su izložene i riziku siromaštva u starosti. Izmjenama ovog Zakona se podiže nacionalna naknada na 150 eura, od 1.1.2024. g. i sada ona iznosi 120 eura. Pučka pravobraniteljica smatra da je naknada i dalje nedostatna, u svom odgovoru u javnom savjetovanju, ministarstvo obrazlaže kako je najniža mirovina za 15 godina staža 167 eura, a prosječni iznos najniže mirovine 293 eura te da bi daljnjem povećanjem se dovelo u nepovoljni položaj onih koji su ostvarili mirovinu po osnovi rada. Ako to uzmemo i problematiziramo u odnosu na visinu zajamčene minimalne naknade koja iznosi 172 eura za samca, onda dolazimo ponovno do zaključka da su mirovine u RH preniske, da treba široko se zahvatiti u mirovinsku reformu jer, evo, nacionalna naknada je gotovo u visini one najniže, odnosno socijalne pomoći. Inflacija ima, kako što i znamo, utjecaj na svakodnevni život naših sugrađana, cijene su od 2021. g. rasle u prosjeku 25%, cijene hrane i više od toga, 35%, a neki artikli neophodni za životi i mnogo više. Za najranjiviji dio populacije koja većinu prihoda troši na hranu, stvarna inflacija je daleko veća od one statističke i predstavlja ogroman udar na životni standard. U tom kontekstu zbog specifične strukture potrošnje u kojoj hrana i režije igraju značajnu ulogu umirovljenici su najveće i žrtve inflacije i to je tzv. umirovljenička inflacija, značajno iznad prosječne. Kontinuirano pada i odnos prosječne mirovine i prosječne plaće, a formula postojeća za usklađivanje postaje neodrživa. Mi predlažemo promjene formule usklađenja na način da se u stopostotnom iznosu uvažava povoljniji faktor između rasta bruto plaća i cijena, i i rasta cijena, umjesto dosadašnjeg omjera 70 prema 30% koji je zapravo i prijedlog SDP-a već i uputio u saborsku proceduru. I također uvođenja trajnog dodatka čime bi se smanjila nejednakost u društvu i osigurali dodatni rast najmanjih mirovina. Što se tiče nacionalne naknade za starije osobe smatramo da je potrebno usklađivati je dva puta godišnje, ne kako ja ovdje predloženo jednom godišnje nego dva puta kao i mirovine, te da se naknada usklađuje i s obzirom na rast bruto bruto plaća i rasta cijena na način da se u sto postotnom iznosu uvažava povoljniji faktor, a ne kao što je u sadašnjem zakonskom prijedlogu prema stopi indeksa promjena potrošačkih cijena. Tako bi nacionalna naknada nekada rasla prema stopi inflacije, a nekada prema rastu bruto plaće što je logično ako inflacija bude padala imamo dodatni osigurač da ipak nacionalna naknada raste. Kako bi se povećao broj korisnika vidimo u obrazloženju ublažavaju se pojedini uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, smanjenje uvjeta duljine trajanja prebivališta sa 20 na 10 godina i povećanje prihodovnog cenzusa, dvostruki iznos nacionalne naknade, mogućnost ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu u slučajevima kad je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti i poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju što je zapravo usklađivanje sa Zakonom o socijalnoj skrbi i mogućnost primanja naknade putem pošte. Očekuje se kao što je i ministar rekao značajan priljev korisnika nacionalne naknade jer su relaksirani uvjeti sada sa ovim prijedlogom, a znamo da se Uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata korisnici korisnici nacionalne naknade također obuhvaćeni što znači da će Zavodi za socijalni rad biti dodatno opterećeni administriranjem i donošenjem rješenja za, znači korisnike ugroženih kupaca energenata. Tako da svi ovi korisnici koji će ostvariti pravo na naknadu prema novom propisu Nacionalnu naknadu za starije osobe će svakako biti korisnici i sustava socijalne skrbi. I naš prijedlog je da korisnici Nacionalne naknade za starije osobe ipak svoje vaučere ostvaruju pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a ne u Zavodu za socijalni rad. Kao dodatan argument ovoj raspravi je i navod iz obrazloženja ovog zakona gdje navodite da je nacionalna naknada socijalno zaštitni institut pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a namjerom doprinosa smanjenja stigmatiziranja osoba kroz nekorištenje naknade iz sustava socijalne skrbi. Onda po toj logici niti vaučere ne bi trebali ostvarivati u sustavu socijalne skrbi, a time niti dodatno opterećivati sustav socijalne skrbi. Ono o čemu se u javnom prostoru u zadnje vrijeme dosta govori i zaista postoji potreba za zakonskim izmjenama je reguliranje ugovora o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanjima, kao što je promijenjen u Zakonu o socijalnoj skrbi uvjet što se tiče primanja zajamčene minimalne naknade, tako je ovdje sad i relaksirano što se tiče pokretanja postupka raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju kao uvjet za ostvarivanje nacionalne naknade. Mislimo također da treba posebno dati pozornost na kontroli sklapanja tih ugovora. Znamo da 7 i pol tisuća starijih je sklopilo u 2022. godini ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju čime se izlažu starije osobe riziku od zlouporaba, a znamo da još uvijek nisu uvedeni dodatni zaštitni mehanizmi. Naravno nisu svi ugovori rizici, rizik sam po sebi za stariju osobu. Važno je zato znati i broj sklopljenih ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, jer su kod ovih ugovora primatelji uzdržavanja, dosmrtnog uzdržavanja u iznimno ranjivom položaju u slučaju zlouporaba i neizvršavanja obveza od strane davatelja uzdržavanja. Za razliku kod Ugovora o doživotnom uzdržavanju, kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, davatelj uzdržavanja stječe stvari i prava za života primatelja uzdržavanja. Zato smatramo da je starije osobe vrlo važno dobro informirati i savjetovati da znaju što potpisuju i kojem se eventualno riziku izlažu. Znači predlažemo ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi da poduzme aktivnosti međuresorne za zaštitu starijih osoba u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa kako bi se što manje zapravo starijih osoba našlo u riziku zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Kao što sam rekla uvodno pohvaljujemo izmjenu i nadamo se da će naći put ka većem broju korisnika i zapravo da posluži svrsi i socijalno-zaštitna mjera onako kako je u zakonu i predviđena. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Renata Sabljar-Dračevac, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe donesen je 2020. godine, a njime je u hrvatski pravni sustav uveden novi institut koji predstavlja novčano davanje za starije osobe koje imaju navršenih 65 godina života i nisu ostvarile mirovinu na temelju prethodnog rada isplaćenih mirovinskih doprinosa, odnosno nisu osigurale osigurale prihode za starost u okviru mirovinskog sustava. Zakon je također propisao da će ministarstvo nadležno za mirovinski sustav u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona provesti naknadnu procjenu njegovog učinka što je i učinilo. Procjene su pokazale da primjena zakona u ovom kratkoročnom razdoblju nije rezultirala približnim brojem korisnika koji su ostvarili pravo na nacionalnu naknadu u odnosu na predviđeni broj korisnika prilikom donošenja zakona. Stoga je dodatno razmotreni uvjeti za ostvarivanje prava što najiskrenije pohvaljujem. Slažem se s činjenicom i mislim da je potreba ublažavanja uvjeta prebivališta, povećanja prihodovnog cenzusa svakako opravdana. Budući da su to bili najčešći razlozi za odbijanje zahtjeva za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu. Predložene izmjene i dopune zakona trebale bi pridonijeti ublažavanju pojedinih uvjeta za ostvarivanje prava, smanjenje uvjeta duljine trajanja prebivališta i povećanje prihodovnog cenzusa, mogućnost ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu u slučajevima kada kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništavnosti ili poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju odnosno ugovora o dosmrtnom uzdržavaju. Pozdravljam podizanje iznosa nacionalne naknade te omogućavanje da se isplata nacionalne naknade vrši na adresu korisnika putem pošte na zahtjev naravno korisnika. Naime, s obzirom na to da je prosječna starosna, starost korisnika nacionalne naknade 73 godine i da se u većoj mjeri radi o stanovnicima ruralnih područja kojima je zbog siromaštva otežan pristup poslovnicama banaka i bankomatima, a poneki korisnici ni nemaju otvoreni račun u banci ovakvo rješenje svakako je opravdano. Očekujem da će ublažavanjem ovih uvjeta nacionalna naknada postati dostupnija ciljanoj populaciji što bi ujedno trebalo rezultirati povećanjem broja korisnika. Isplata nacionalne naknade započela je dakle 1. siječnja '21. sa iznosom od 106,18 eura odnosno 800 kuna, a od 1. siječnja '23. iznosi 120,71 euro u skladu sa stopom promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine. Zakonom se također rješava pitanje nepripadne isplate horizontalno usklađivanje sa Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o socijalnoj skrbi. Izričito se propisuje dužnost vraćanja nacionalne naknade isplaćene nakon smrti korisnika od nasljednika korisnika nacionalne naknade odnosno od strane od strane banke po nalogu zavoda. Za provedu zakona predviđeno je povećanje rashoda u Državnom proračunu u odnosu na važeći zakon za 13,7 milijuna eura za '24., 15,9 za '25., 16,1 milion eura za '26. Potrebna sredstva za provedbu predloženog zakona osigurat će se unutar limita koje će Vlada RH utvrditi u proračunskom okviru za naredno trogodišnje razdoblje unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Glava 20 politike, Glava 20 HZMO-a. Kada se uzme u obzir povećani iznos osnovice zajamčene minimalne naknade i prosječni iznos najniže mirovine za mjesec veljaču 2023. godine vidljivo je da će iznos nacionalne naknade ne može smatrati dostatnim za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te je bilo potrebno povećati iznos nacionalne naknade. Prema statističkim podacima koje vodi zavod u ožujku '23. isplata u travnju evidentirano je 6.592 korisnika nacionalne naknade. Od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade žene čine većinu 4.261 odnosno 64,64%, a muškarci 2.331 2.331 odnosno 25,36%. Prosječna dob korisnika je 73 godine. Također prema regionalnoj pripadnosti utvrđen je najveći broj korisnika na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije 1.172, Osječko-baranjske 556, Splitsko-dalmatinske 516 te Vukovarsko-srijemske 515, dok je najmanji broj korisnika u području Ličko-senjske 85, Međimurske 116 te Dubrovačko-neretvanske 138. E sad, može se promatrati znači komparirati ove tri županije i mislim da su razlozi ovakvog malog broja primatelja sasvim različiti i da imamo veliki problem sa Ličko-senjskom županijom i tu bi se doslovce trebalo napraviti neki terenski rad kako bi se te korisnike odnosno najčešće korisnike obavijestilo na njihova prava koja imaju. Od početka primjene zakona 31. ožujka '23. ukupno je podneseno znači sve skupa 14.486 zahtjeva na temelju kojih su ukupno 765, 7.657 osoba ostvarila pravo na nacionalnu naknadu. Iz navedenog, iz navedenog podatka proizlazi kako je relativno mali postotak pozitivno riješenih zahtijeva, svega oko 53% te su stoga posebno analizirani razlozi zbog kojih gotovo 47% osoba koje su podnijeli zahtjev nisu ostvarili pravo na nacionalnu naknadu. Najčešći razlog odbijanja od tih 53% je dakle bio je problem u cenzusu odnosno okolnost da prihodi podnositelja ili njihovih članova kućanstva premašuju propisani iznos utvrđen u visini nacionalne naknade po članu obitelji. Osim tog razloga 15% zahtjeva je odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta prebivališta i to je sad promijenjeno, potom zbog korištenja naj, naj ja, zajamčene minimalne naknade više od 11%. nenavršene starosne dobi od 65 godina gotovo 10%. To se nije mijenjalo. Ovo usklađivanje vjerujem da će ići u korist većeg broja potrebitih starijih građana i nadam se s obzirom na to da je ovo dobar prijedlog izmjena i dopuna zakona da će klub Socijaldemokrata podržati ove izmjene. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a, Liberalni demokrati i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Ma mislim smatram mojim doprinosom ovoj raspravi da decidirano razjasnimo što je što? Ovo nije mirovinski institut, iako je prije 1.1., 1. siječnja 2021. ovo bilo promovirano kao nacionalna mirovina. Međutim, tada smo i ovdje u Saboru raspravljali da mirovina može biti samo ono što je pokriveno uplatama doprinosa. I ovaj institut je nastao između zajamčene minimalne novčane naknade i socijalne pomoći i mirovinskog prava koji je utemeljen na Zakonu o mirovinskom osiguranju, a sve u cilju da se pomogne onima koji nisu radili, koji nisu radili dovoljno, odnosno nemaju staža. Možda imaju 4, 5, 9 ili 10 godina, možda i 14 godina što im n omogućava pravo na redovnu mjesečnu mirovinu, pa bila ona i najniža. Ima jedan detalj koga se ja sjećam iz 2012. kada je došla jedna ekspertiza međunarodne organizacije rada koja je mene zgrozila, jer je u njoj bio vrlo visoki postotak hrvatskih građana nakon 65 godine koji nemaju prihoda u starosti. To nije bila istina nit tada, nit danas. Ja nikad nisam saznao tko daje prema vani, prema svijetu te sramotne podatke, ali znam da hrvatski građani su solidno radili. Ako nisu radili u tvornicama onda su radili u kući ili oko kuće, imali su, bilo je i puno djece, rada je bilo puno. E sad, koliko je tu bilo uplate doprinosa, mirovinskih i korištenja tih prava po osnovi doprinosa to je drugo pitanje. Ali da su baš tako visoki, čini mi se preko 30 i nešto posto ljudi bez sredstava za život poslije 65 to je u ovoj zemlji nemoguće jer i tada kao i danas smo imali pokrivenu mrežu socijalnih usluga i mrežu mirovinskih prava, a ovo je samo došlo možda i na osnovu takve jedne dramatične brojke i krive procjene. Sjećam se da se u početku pogotovo umirovljeničke udruge su govorile da će tu biti preko sto tisuća ljudi, pa je to spušteno n a 60000 ljudi, pa na 20. Evo danas imamo 7000 i raduje me da se na neki način korisnika i raduje me da se projektira ovaj zakon u smislu povećanja određenih parametara na oko 14000 korisnika. Iz ovog treba uvodno reći samo da je taj institut prvi put započeo se isplaćivati 1. siječnja 2021. godine, da je tada bio 800 kuna ili 106 eura, a od 1. siječnja 2023. nakon usklađivanja iznosi 120,71 euro ili 909 kuna i pravo na nacionalnu naknadu za starije može ostvariti to je važeći zakon još uvijek dok ga ne promijenimo. Hrvatski državljanin sa navršenih 65 godina sa prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina. E sad da vidimo koje se promjene predlažu? Predlažu se promjene da uvjet neprekidnog prebivanja na području Republike Hrvatske neposredno prije podnošenja zahtjeva snižava se sa 20 na 10 godina. Prihodovni cenzus odnosno visina prihoda korisnika i/ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno na dvostruki iznos nacionalne naknade odnosno na 300 eura po članu kućanstva i ono što je po meni na neki način pokazat slike. Tu recimo ako imaju muž i žena preko 65 godina, žive zajedno on ako bude imao sa 1. siječnja kad budu podnosili zahtjev, on ako bude imao 299 eura a supruga ne ostvaruje pravo a isto ima preko 65 godina oni će dobiti povećanje kućnog budžeta za 150 eura jer će njihovi prihodi sa 299 narasti na 449 eura. Ili da budemo još jednostavniji. Oni koji jadni žive sa 200 eura dobit će 350 eura. Nije puno, ali osnovan za ovo je davanje po osnovi solidarnosti svih građana, davanje iz proračuna. Dakle, to nisu prava utemeljena na uplati doprinosa koje pokriva mirovinsko osiguranje. I što bolje raščišćavamo stvari ovo je zarađeno uplatom doprinosa, a ovo je socijala. Što više to na taj način razlučujemo to ćemo više poštovani institucije i mladim ljudima reći da je potrebno potrebno raditi na tome da se zasluži mirovina. Ne da nam je netko pokloni, nego da se ona zasluži. Da ne bi došli u ovu situaciju u kojoj ovi ljudi koji imaju skromna primanja i koji teško žive i država je pozvana da im pomogne. Želim svim mladima koji rade reći nemojte govoriti da vama, da imate osjećaj da vam nikad neće doć mirovina ili da je neće biti kad odete u mirovinu nego uplaćujte doprinose ako sami odlučujete, tjerajte vaše poslodavce da uplaćuju doprinose, ne sporazumijevajte se s njima na pola pola, malo, malo na, na bijelo, malo na crno jel ustrajte u tome da imate štednju i u prvom i u drugom mirovinskom, mirovinskom stupu. Dakle, slijedeća je promjena da je ovdje, da se dodaje iznimka za korištenje prava na ovaj nacionalnu naknadu za starije osobe u slučaju raskida ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, mislim da je ovo jako dobra promjena jer nikad se ne zna kolko će taj raskid trajati, to su obično sudski postupci i u redu je da ti ljudi budu zaštićeni, a vama moram ipak saopćit danas odnosno reći, priopćit vam ovaj jednu ipak dugo očekivanu vijest, a to je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima od danas će biti u javnoj raspravi odnosno savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Prema tome, svi koji ste se sreli s tim problemima ja vas molim da se uključite i da date dobre prijedloge jer cilj bilo da se radi o doživotnom uzdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju cilj je nešto što smo zanemarili, nešto što se stavlja u drugi plan, jedini cilj je dugotrajna, naglašavam dugotrajna skrb o starima i nemoćnima, ne mešetarenje nekretninama, ne stjecanje nekretnina, dugoročna, dugotrajna skrb o starijima i to je kompenzacija za sve one naše domove koje nemamo, obiteljske i ostale, ostale domove. Da, ja govorim o ovome samo sa malo strasti jer ovo kad gledate ljudske sudbine i ako malo razumijete te ljudske sudbine jako, jako boli i ovo je ja mislim jako dobar, jako dobra Da, iznos se podiže na 150 eura od 1. siječnja 2024., iznimno te godine neće biti usklađivanje jer je značajan porast, al će zato 1. siječnja 2025. biti, biti usklađivanje, naravno sva usklađivanja tih cenzusa su u skladu sa nekom od formula rasta plaća i rasta troškova života, ovdje može biti samo rast troškova života s obzirom da se radi na specifičnu skupinu i omogućuje se isplata putem pošte na adresu korisnika. Gledajte, to je meni uvijek bilo dvojbeno jer i dosada su ljudi imali opunomoćenike, pa su dignuli u banci, pa su im donijeli itd., ali eto država se odnosno Vlada se odlučila na jedan relativno mislim mali dodatni trošak i da se to na neki način isplaćuje na ruke putem, putem pošte i ja se nadam da će pošta, a na putu je da na neki način normalizira svoje poslovanje i da nećemo imati čekanje po ono pola mjeseca najmanje pismovnih pošiljka odnosno da nećemo imat uopće čekanje novčanih pošiljka, da će to, da će to biti prvi, prvi prioritet. Dakle još jednom, možemo se samo upitati zašto je bila relativno loša procjena o mogućem broju korisnika zadnji put. Naime, svaki novi institut koji se uvodi, nailazimo na velike nepoznanice, dakle jedan kolega sindikalac je javno govorio o tome da nam nedostaje puno registara, jedan od registara je i Obiteljski registar, ko s kim živi i s dakle da bi se moglo unaprijed reći okvirni broj korisnika. Ja mislim da bi ovdje moglo biti iznenađenje i da bi ovih 14 moglo doći do 20 tisuća jer je cenzus dosta visok da u ruralnim sredinama ćemo imati dosta ljudi sa jednom mirovinom, npr. sa poljoprivrednim mirovinama koje su vrlo, vrlo ali nema ni staža da se razumijemo, ne možemo govoriti da možete radit iznimku jer ima vrlo malo staža i vrlo malo uplaćenih doprinosa moguće da će tu živući bračni drugovi, ne samo stariji ili prosječno stari 70.g., možda će biti ovaj više kandidata za ovu naknadu, a pogotovo bi moglo biti više kandidata ako napravimo ono što sam predložio i s čime se složio ministar kroz replike, da se napravi jedna kampanja, ne bih obvezao HZMO jer ima previše posla, na kraju krajeva i s nekim mojim zahtjevima, a kamoli, kamoli, kamoli drugo, ali u svakom slučaju Centre za socijalnu skrb i apeliram na udruge čiji je ovo originalni institut, one su predlagateljice ovog, ovog instituta i kroz nacionalno vijeće da budu puno još aktivnije nego što su bile dosada, da promoviraju ovaj institu i da govore na neki način da informiraju građane, bilo kroz besplatne radio emisije jer znam da im, lokalne radio emisije im daju da nastupaju i obavještavaju najvjernije slušatelje radija, a to su umirovljenici, pa ih na neki način s ove govornice, pardon, molim da ovaj da budu još aktivniji, da što više korisnika dođe i daj Bože da ovo dođe preko 20 tisuća, ja bi onda svima nama čestitao da smo dobro pogodili cenzuse i da smo napravili dobar, dobar posao. Ostalo ćemo malo u pojedinačnoj raspravi pa ako bude replika. Čak i na mirovinsko pitanje jer ja sam očekivao da ćemo o svemu govoriti, a najmanje o nacionalnoj naknadi.

dobrobiti prema umirovljenicima i starije, starijim osobama proći jednoglasno. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. odnosno pred nama su Izmjene i dopune Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe i odmah na početku ja moram reći da sam evo redovno imala nekoliko kontakata sa našim sugrađanima koji primaju naknadu za starije osobe i koji su već putem medija čuli da se nešto mijenja po pitanju ove naknade. Naravno, svi su čuli da će se povećati iznos na 150 eura i ono što je još nekako njima ostalo u ušima, a to je da će im poštar donositi, da će se moći dogoditi i to da im poštar donosi naknadu kući. To je za mnoge naše građane važno obzirom da ili nemaju nekoga tko će im otići na banku ili na bankomat, a sami to ne mogu. I nekako najsigurniji su u to da im poštar kući donese naknadu. Mi smo ovaj institut nacionalne naknade za starije osobe uveli u pravni sustav RH 2020. godine i on predstavlja novčano davanje za starije osobe koje imaju navršenih 65 godina i nisu ostvarili mirovinu, a niti imaju neka druga primanja za podmirivanje tekućih troškova života. Ova Vlada, razmišljala je dakle, o našim sugrađanima koji su se našli negdje između kao što smo već danas čuli, najniže mirovine i zajamčene minimalne naknade. Očekivalo se da će biti nešto više, dakle po procjenama obzirom da je tada u Hrvatskoj prije donošenja zakona bilo nešto više od 800 tisuća, 860 tisuća naših starijih građana, koji su imali više od 65 godina. Očekivalo se da će prijavljenih za nacionalnu naknadu biti u prvoj godini 2021., dakle da će ih biti negdje preko 19 tisuća, u 2022. preko 21 tisuće, međutim to se nije dogodilo, već je bilo prijavljenih 14 tisuća. Dakle, do ožujka ove godine nešto više od 14 tisuća, oko 14 i pol tisuća naših građana od kojih je dakle nešto više od 7 tisuća doista i ostvarilo pravo. E sad, kako je to moguće da se, a ne znam to je skoro pola 14 tisuća ljudi prijavi i da tako mali postotak ostvari pravo na nacionalnu naknadu. Naime, mnogi od ovih naših sugrađana koji su podnijeli zahtjev nisu ostvarivali one osnovne uvjete. Neki od njih i onaj najosnovniji uvjet, a to su godine života. Nadalje, drugi nisu ostvarivali onaj uvjet neprekidnog boravka prije pokretanja zahtjeva od 20 godina u RH. Dakle, Dakle, to su oni osnovni uvjeti. Nadalje. To je onaj osnovni uvjet. Nadalje, mnogi od njih su imali zaključen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju itd. Dakle, uglavnom to su neki razlozi najčešći. Ta tri razloga su nekako najčešća koji su bili prepreka za ostvarivanje prava na nacionalnu mirovinu. Osnovna pitanja koja bi se trebala riješiti ovim predloženim zakonom, a to je da da će se našim građanima koji nisu ostvarili niti najnižu mirovinu, nisu dovoljno radili da bi ostvarili najnižu mirovinu niti mogu ostvariti minimalnu novčanu naknadu da mogu ostvariti nacionalnu naknadu za starije osobe i da će se ona povećati. Dakle, neće više iznositi, neće više iznositi onih 100 za početak je bilo 106 eura, pa je 120 120 i nešto eura sitno, evo sad tu nemam točan iznos koji je, ali sada će iznositi 150 eura. Dakle, 150 eura mnogi će reći nije velik novac, ali 150 eura tim ljudima mnogo znači. Ovo što govorim to su doista njihove riječi. Ja sam evo znajući da, da uskoro imam ovaj zakon na dnevnome redu, a igrom slučaja bila u takvoj prigodi da razgovaram sa takvim našim sugrađanima koji primaju ovu naknadu i pitala neke stvari pa sam evo dobila takve odgovore da nije puno ali su sretni što ovu naknadu ostvaruju i da je to za neke one njihove naj najosnovnije potrebe čak i dostatno. Kao što sam rekla ono što im puno znači, a to je da će im poštar donositi mirovinu, nacionalnu naknadu kući. Nadalje, promjena velika je ta da će oni naši sugrađani koji su podnijeli zahtjev za, za ukidanjem, za utvrđivanjem ništetnosti ili za raskidom, ne ukidanjem nego raskidom ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da će oni jednako tako moći ostvariti pravo na nacionalnu naknadu. Kao što je i kolega Hrelja rekao, mnogi su naši građani prevareni. Ne možemo možda niti očekivati da neki od naših građana u toj dobi, a vidjeli smo da je prosjek 73 godine, onih naših građana koji primaju ovu naknadu. Ne možemo očekivati da neki od njih u toj dobi razumiju pravne institute kako ugovora o doživotnom, tako i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stoga je i bilo jako puno onih koji su bili prevareni, koji su ostali bez svoje mirovine. To evo znam i zbog toga što se među takvim našim sugrađanima koji su bili prevareni ne po pitanju ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu nego po pitanju nekih drugih ostvarivanja prava, a jednako tako je jedan od uvjeta bio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Radi se o osobama s invaliditetom od kojih su mnogi izgubili sve ono što im je ostalo u nekakvo nasljeđe od njihovih roditelja, a ostali su i bez naknada koje su do tada uživali od, koje im je davala RH. Kao što sam rekla iznos ove naknade se podiže na 150 eura. Rekla sam da će se nacionalna naknada donositi putem pošte kući, ali isključivo na zahtjev korisnika. Tako da, evo ne bi se moglo dogoditi da netko kaže, donosite mu kući pa onda podizati za njega. Ovako korisnik ipak preuzima na sebe odgovornost hoće li tu naknadu uzimati sam od poštara ili će to za njega ili će to dati dakle nekom drugom. Ovim se prijedlogom zakona također rješava i pitanje nepripadne isplate, a ovaj se zakon horizontalno usklađuje se Zakonom o kaznenom postupku i sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Ublažavanjem uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadi omogućavanjem isplate putem pošte na zahtjev korisnika očekuje se da će nacionalna naknada postati dostupnija, dakle ciljanoj populaciji. A očekuje se da će to rezultirati i povećanjem broja korisnika. za provedbu ovoga zakona u državnom proračunu u odnosu na ovaj važeći zakon za koji je bilo skoro 13,7 milijuna eura, u 2024. godini bit će 15,9 milijuna eura u 2025. godini, u 2025. godini, a 16,1 milijun eura u 2026. godini. Dakle, vidimo postupno povećanje

u 2025. će se nacionalna naknada početi usklađivati. Toga nema u 2024. zbog toga što se povećava sama, sam njen iznos u 2024., a očekuje se i veći broj korisnika stoga evo sredstva se znatno povećavaju. Prijedlogom izmjena i dopuna ovoga zakona Vlada RH pokazala je kako moram to reći evo brine o našim najugroženijim skupinama građana. Vidljivo je to kroz povećanje mirovina kako najniže mirovine tako obiteljske mirovine tako ono što je bitno onaj institut ostvarivanja mirovine, dakle supružnika uz svoju mirovinu niz je iskoraka koje je učinila Vlada RH od 2016. godine na ovamo, a ovo je još jedan u niz. Dakle, intervencije u mirovinski sustav kao i u sustav socijalne skrbi bile su znatne i značajne. Bilo ih je puno i za veliki veliki broj naših sugrađana neovisno jesu li oni korisnici sustava, mirovinskog sustava ili korisnici sustava socijalne skrbi. U svakom slučaju ovaj zakon, ove izmjene i dopune zakona donijet će ja vjerujem povećani broj korisnika kao što sam već istaknula i ono što je najvažnije da što većem broju naših građana osiguramo pristojan život. Ovim zakonom će Vlada RH zasigurno to učiniti, a evo mi ćemo pomoći kad izglasamo, no prije toga ćemo još jednom u drugom čitanju možda i neke male izmjene …/Upadica vidjet ćemo hoće li uopće biti išta potrebno. Hvala vam Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege naravno na početku mogu reći da se uvijek svi slažemo i trebamo se složiti oko toga da se naknade podižu u sustavu socijalne skrbi pogotovo u trenutnoj inflaciji, međutim razgovor koji trebamo voditi isto tako je vezan uz to koliko se zapravo one podižu, da li je to dovoljno, da li su te naknade ujednačene u cijelom sustavu socijalne skrbi i ono što je najvažnije da li te naknade mogu zapravo pomoći u borbi protiv rizika od siromaštva koji je u Hrvatskoj izrazito visok, a pogotovo za starije osobe. Tako da na tragu pitanja koje sam postavila ministru ono što meni nije jasno je zašto je naknada, nacionalna naknada za starije osobe zapravo manja od zajamčene minimalne naknade za starije osobe. Dakle, kao što znate i u Hrvatskoj vjerojatno to svi zastupnici naravno znaju, ali dobro je ponoviti, dakle u Hrvatskoj postoji zajamčena minimalna naknada koja je zapravo socijalna pomoć kojom se za najugroženije skupine građana podmiruju osnovni životni troškovi. Minimalni iznos te naknade za starije osobe sada je 172 eura, dakle radi se o 130% osnovice koja se primjenjuje za starije osobe. Istovremeno dakle ova naknada bila je 120 eura, dakle naknada, nacionalna naknada za starije osobe bila je 120 eura i sad se povećava na 150 eura, ali i dalje je manja od zajamčene minimalne naknade koja iznosi 172 eura. I u tom smislu za dio starijih osoba je jednostavno povoljnije koristiti zapravo zajamčenu minimalnu naknadu zato što se u zajamčenu minimalnu naknadu vežu još i dodatna prava kao što su, koje daju jedinice lokalne samouprave kao što su naknade za troškove stanovanja i kao što je pravo na ogrjev. Dakle, isplativije je u nekim slučajevima dijelu korisnika upravo imati uzeti zajamčenu minimalnu naknadu i zato je ovaj iznos poprilično nelogičan, a ne samo nego kao što sam rekla nama jest svima cilj borba protiv siromaštva i ako postavimo zajamčenu minimalnu naknadu kao iznos za najugroženije kako je dakle onda moguće da za starije osobe postavljamo nacionalnu naknadu niže od tog iznosa. Htjela bi se osvrnuti zapravo na teze ministarstva prema kojima da je zapravo iznos, na teze ministarstva koje, koje iščitavam iz javne rasprave odnosno iz prijedloga ovog zakona i dakle prema njima je iznos nacionalne naknade manji od zajamčene minimalne naknade jer se ne želi narušiti pravednost mirovinskog sustava, dakle ne želi se dovesti u nepovoljan položaj one koji su mirovine ostvarili na temelju, na I tako u tom svom obrazloženju zašto je dakle ova naknada manja od zajamčene minimalne naknade ministarstvo navodi da je iznos najniže mirovine za 15 godina mirovinskog staža iznosio tada kada je to pisano 167,85 eura. E sad nekoliko je problema s ovom argumentacijom. Prvo naravno da se svi slažemo da je, da treba sačuvati dignitet mirovine i da apsolutno ne treba dovoditi u nepovoljni položaj one koji su, koji su svoju mirovinu stekli na osnovi rada. To je jedna vrlo opće tvrdnja vjerujem da se s njom svi možemo složiti. Međutim, takvo nešto zaista, dakle očuvanje digniteta mirovine možemo učiniti tako da povećavamo najniže mirovine, a ne tako da snižavamo socijalne naknade kako one ne bi bile više ili blizu već niskih mirovina, dakle prvi cilj je kako da se ovaj problem riješi, da se zapravo podižu najniže mirovine, a ne onda socijalne naknade snižavaju odnosno ne podižu dovoljno visoko. Drugo, treba znati da se mirovine usklađuju dva puta godišnje i najniža mirovina o kojoj je ministarstvo maločas govorilo kada je zapravo odgovaralo u javnoj raspravi na ovaj zakon, više ne iznosi 167 eura već sad iznosi 182 eura i te mirovine će i dalje rasti, dakle usklađivati se dvaput godišnje iako svi se slažemo naravno da su nedovoljno visoko. Međutim, nacionalna mirovina usklađuje se samo jednom godišnje, osobno smatram da bi to trebalo biti dvaput godišnje i onda nažalost prema ovom prijedlogu zakona neće se uopće podizati u cijeloj 2024., dakle predizborno se podiže, a nakon izbora inflaciji unatoč se ne podiže. Sad, jasna je meni vaša argumentacija koju je iznio uostalom i ministar i to ću naravno tu iz naprosto poštenja prema raspravi iznijet da se dakle podiže sad u 2023. u dovoljno visokom iznosu kako se ne bi podizalo u 2024., međutim ja mislim da, pogotovo s obzirom na inflaciju i na životne troškove i s obzirom na to da imamo zakon kojim se, kojim se nacionalna naknada treba redovito usklađivati da jednostavno treba zadržati tu praksu kako ne bi zapravo dolazilo do prevelikog nesklada između različitog tipa naknada. Pogotovo to govorim zato što želim upozoriti da je stopa rizika od siromaštva najveća kod starih osoba, starijih osoba i prema podacima iz 2022. ona je iznosila preko 32% i to upravo zbog niskih mirovina i to upravo zbog niskih naknada koje ni dan danas nisu usklađene s pragom rizika od siromaštva, a i općenito i mislim da je to problem koji svi prepoznajemo, dakle imamo problema s usklađivanjem različitih tipova naknada i njihovim i njihovim zapravo redovitim usklađivanjem s troškovima života. I upravo zbog takvih niskim naknada JLS čiji je cilj zapravo da pored postojećih socijalnih naknada bi dodatno trebale unaprjeđivati standard života, one koriste svoja sredstva kako bi za već postojeće skupine korisnika malo podigli barem ve…, barem malo podigli postojeće naknade da bi, da bi, da bismo se izborili protiv siromaštva svojih svojih građana i u tom smislu mogu reći da je i Grad Zagreb uveo dodatak na nacionalnu naknadu za starije osobe u iznosu preko 50 eura, dakle to je trećina sadašnjeg iznosa ove ove nacionalne naknade i želim obavijestiti zapravo građane koji na to imaju pravo da se svakako, ako dakle još nisu, jave za korištenje te naknade. Na kraju htjela bih pohvaliti dio koji se omogućuje tako da, dio u zakonu dakle koji omogućuje da se nacionalna naknada isplaćuje putem pošte, smatram to stvarno dosta dobrim iskorakom i odličnim rješenjem, pogotovo jer znamo da stanovnici ruralnih područja nemaju ili imaju otežan pristup i bankomatima i poslovnicama banke i u tom smislu mislim da je to stvarno dobro rješenje i nadam se da, da se također gleda kako bi se ovakvi tipovi usluga mogli možda raširiti i na druge vidove socijalnih naknada, evo zahvaljujem.

Ono što bih htio naglasit da u mandatu Vlade Andreja Plenkovića napravljeni su značajni iskoraci u mirovinskom sustavu, a posebno briga za one najranjivije skupine i evo upravo ovo je, ovaj prijedlog zakona je primjer toga koliko ozbiljno se ova hrvatska Vlada, kolko vodi brigu o onim najugroženijima, najranjivijima koji su bez prihoda. Ovaj institut nacionalne naknade je nešto novo, nešto novije znači što je uvedeno, kao što nije ni mirovine jer nisu uplaćeni doprinosi, nije ni socijalna pomoć jel tako, jer, negdje između, jer postoji sigurno veliki broj ljudi ili dio ljudi koji nema uvjete nit za jedno, ni za drugo i svak onaj koji ima manje od 15.g. mirovinskog staža znači mora, nema pravo na mirovinu, ali evo može kroz ovaj dio ostvariti sredstva koja će sada biti 150 eura od 1. siječnja 2024.g.. Naravno nakon što se je vidjelo evo da su ipak strogi uvjeti za dobivanje ove naknade, ovaj prijedlog zakona je upravo takav da ide na relaksaciju, na ublažavanje ovih kriterija i da se smanjuje znači trajanje prebivališta sa 20 na 10.g. i ovaj cenzus prihodovni povećava na 300 eura po osobi, što je nešto što ipak sigurno olakšava mogućnosti i vjerujem da će to povećati broj sa ovih 6 tisuća i 943 koji sad primaju naknadu na negdje do 20-tak tisuća koliko takvih osoba možda ima u Hrvatskoj. Međutim ono što bih htio reći, a vezano je znači uz mirovinski sustav, naravno da svi želimo da mirovinski sustav bude što pravedniji, da osigura ono što je važno, a to je dostojanstven život svakom umirovljeniku, a naravno da bi se to osiguralo mora postojati ona dužina mirovinskog staža i visina plaće koji su glavni čimbenici koji osiguravaju i održivost mirovinskog sustava, ali i adekvatnost mirovine. I zato mislim da kad se govori o mirovinskom sustavu, o mirovini i o prosjeku mirovine bilo bi najbolje, najpoštenije najpoštenije govoriti o onoj osobi znači koja ima punu mirovinu, a to je 40 ili više godina radnog staža i naravno da onda takva mirovina sigurno u svom postotku, evo čuli smo danas od ministra, ako je prosječna starosna je 70, nešto malo više od 70% prosječne plaće u Hrvatskoj i to je nešto što mislim da treba nekako naglasit našim građanima da znaju, znači nije mirovina ne znam 39, 40, 41%, nego mirovina puna koju je čovjek odradio s 40.g. radnog staža koliko svi želimo imati jel tako i odlazak u mirovinu sa 65.g. nam nam osigurava oko 70% mirovine i to je nešto što je prihvatljivo, naravno težimo da to bude što veća. Ako gledamo znači određene mirovine koje bi bile na temelju mirovinskog staža 40.g. prema ukupna znači prosječna mirovina bez mirovina prema međunarodnim ugovorima ona iznosi 713 eura. U ovom trenutku to je 62,55% neto plaće što je isto dosta dobar postotak što daleko znači od onoga 40 ili kako mnogi znaju, posebno neke stranke govoriti u u tom segmentu. Ono što još jedanput moramo naglasiti da je jako puno u ovome mandatu, ove Vlade učinjeno upravo na području mirovinskog sustava. Mislim da ni jedan sustav nije toliko od reforme od 2019. do onog rješavanja problema od 27% odlazaka u mirovinu sa drugim stupom koji su mogli prijeći u prvi ili koji su zapravo dobili porast od 27% da bi se uskladili, da bi se ispravila nepravda, pa evo već pet puta naknade kao pomoć potpora umirovljenicima a sada će u 10 mjesecu ići i šesta naknada koja pomaže kvalitetno u ovo vrijeme ovih kriza izazvanih najvećim dijelom naravno ratom, a koje su se odrazile na porast cijena na inflaciju i u Hrvatskoj ali i u drugim dijelovima Europe. Važno je istaknuti da su prosječna mirovina od 2016. do kolovoza 2023. godine rasle za više od 50%, odnosno 52,3% dok je najniža mirovina porasla u tom razdoblju za 66%. To je stvarno značajni postotci, bez obzira koliko to bilo. Naravno da to onome tko ima jako malu mirovinu, koji ima onu minimalnu mirovinu ne znam 15 godina radnog staža ili najnižu to je 180 eura. povećanje od 60% je ipak porast koji je značajan, koji je znak jednog ozbiljnog rada i mirovinskog sustava i Hrvatske Vlade da bi osigurali što kvalitetniji život umirovljenicima, odnosno podigli taj životni standard sa ovom mjerom. Jer moramo shvatiti da mirovina nije socijalna pomoć. Mirovina je nešto što je čovjek odradio, što je uplatio doprinos, odnosno njegova tvrtka i na osnovu toga ima mogućnost znači ostvariti svoju mirovinu. Najniža mirovina sa 40 godina mirovinskog staža iznosi 485 eura. I to je važno za istaknuti i prosječna najniža mirovina od 2016. znači do sad porasla je za 66%. To je taj postotak koji je značajan, koji je vrlo teško i ostvariv bio. To jasno vidimo svim vladama. Ali evo Vlada Andreja Plenkovića je uspjela u ovom svom vremenu, u ovih 6 godina ostvariti ovakav porast od 66 posto. Naravno još su tu brojne druge u ovom mandatu. Proširen je krug umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu. Gotovo svim se umirovljenicima osiguralo ostvarivanje dodatnog prihoda, te postupni izlazak iz svijeta rada. Rezultat ovih mjera prati se kontinuirano, tako da 28000 i gotovo 500 umirovljenika koristi mogućnost rada uz primanje mirovine. Demografska mjera koja je isto tako koje je donijela hrvatska Vlada u sklopu mirovinskog sustava majkama posvojiteljicama uveden je dodatni staž na šest mjeseci za svako dijete čime se mirovina povećava za 2%, ublažavaju razlike u visini mirovine između žena i muškaraca što je isto tako značajna mjera. Povećanje polaznog faktora za kasni odlazak u starosnu mirovinu, tzv. bonifikacija povećana od siječnja 2023. za 0,45% tako da za svaki mjesec ostanka u svijetu rada i nagrađuje se duži ostanak u svijetu rada, te omogućuje ostvarivanje mirovine veće za 5 godina gotovo 27% za one koji ostanu, a mnogi naravno žele ostati raditi ako za to imaju mogućnost, odnosno ako su zdravstveno spremni. Značajan je iskorak od 2023. uvođenje i mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine od 27% uz osobnu mirovinu što je već ostvarilo više od 75000 umirovljenika i prosječno iznosi oko 101 euro mjesečno što je značajan porast i mislim da je jedna izuzetno važna i dobra mjera koju je evo hrvatska Vlada i mirovinski sustav, ministarstvo zapravo unijelo. Ukidanje dodatnog zdravstvenog doprinosa od tri posto na mirovinu od 1. travnja 2023. čime je obuhvaćeno oko 32000 umirovljenika. Isto tako jedna važna mjera. I Vlada je već pet puta omogućila umirovljenicima isplatu jednokratnih dodataka, a sada slijedi i ovo šesti i za to je dodatno osigurano 892 milijuna eura, odnosno 6,7 milijardi kuna ako je ljudima možda još uvijek lakše u kunama za ove prihode. Evo toliko sam htio reći u ovom dijelu. Hvala.

na široko sa puno podataka, ali recite mi što vi mislite o tome stalno se spominje socijalna naknada, nacionalna naknada za stare osobe i tako. Zašto to jednostavno ne bi simplificirali i zvali nacionalna mirovina, bez ovoga naglašavanja socijalnoga. Radi se o zakonu koji će povećati prihode umirovljeničkim parovima u kojima jedan od partnerima ne prima mirovinu. Starije osobe bez primanja moći će dobivati nacionalnu mirovinu sve dok partnerova mirovina ne prelazi 600 Jer prema sadašnjem cenzusu partner bez primanja nema pravo na nacionalnu mirovinu čak i ako partner ima najnižu mirovinu od 294 eura, … po sadašnjem cenzusu premašili 120 eura. Dajte malo komentirajte. Hvala lijepa. Hvala na ovako iscrpnom pitanju. Mislim da bi za to morao studirati da bi mogao kvalitetno odgovoriti u potpunosti. Ali ono što bih htio reći, znači ne može se nacionalna naknada zvati mirovina obzirom da nisu izvršene uplate doprinosa znači za ovaj dio naknade tako da je to, zbog toga se nalazi u prostoru negdje niti je mirovina, niti je socijalna pomoć nego je upravo ovakva nacionalna naknada koju je Vlada osmislila i predložila i tako zapravo pomogla onim najugroženijima. Hvala. Sljedeća replika poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Vi ste u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi dali osim informacija, odnosno vašeg mišljenja vezano za nacionalnu naknadu i podosta informacija i podataka koji su vezani za postignuće ove Vlade i prijašnje vlade, a vezane su za mirovinsku reformu odnosno odnose se na mirovinski fond i naše umirovljenike i naravno da su podaci ti koji su zaista pozitivni i značajni, ali posebno mi je drago da ste se osvrnuli i na onu, mi smo to zvali demografska mjera, a vezana je za povećanje 2% mirovine, odnosno dodatak od 6 mjeseci staža za svako rođeno dijete i tu se značajno utjecalo na porast mirovine žena, kao što i ova nacionalna naknada velikim dijelom upravo usmjerena na žene. Hvala poštovanoj kolegici Murganić. Pa evo upravo to mi je drago da je hrvatska Vlada izišla sa ovim prijedlogom da se ženama osigura 6 mjeseci staža za svako rođeno dijete, mislim da je to jedna stvarno izvanredna pozitivna mjera, a evo, kao što smo svjedoci, upravo ovu nacionalnu naknadu mislim da 64% žena koristi, tako da je opet jedan, evo, prilog nekako da pomognemo ženama da izjednačimo ih ili da ih približimo barem onom dijelu muškog možda svijeta koji ima veće mirovine. Hvala. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, u Japanu se zna reći da civilizacijski doseg jednog društva se mjeri upravo prema odnosom prema starijim osobama, a Japance prati glas da su mudri ljudi i evo, slušajući ja vaše ovdje, vaš govor, spomenuli ste dosta pomoći koje je hrvatska Vlada, posebno u ovim razdobljima kriznim, prateći, i potrese i sve što nas je snašlo, znači uvijek je pomoć bila upućena prema ugroženijima. Ova nacionalna naknada za osobe starije od 65 godina, mislim da hrvatsko društvo dovodi u jednu situaciju da više nema osobe koja nije pokrivena određenim financijskim davanjima i kako je rekla kolegica Lukačić, zasigurno ovo nije neka astronomska svota, ali za mnoge dovoljno, a ja bih naglasio, a vi ste i liječnik, da ovo itekako znači mnogo i ljudima po pitanju u kontekstu ljudskog dostojanstva. Hvala. Hvala kolegi. Pa evo, slažem se ovo s Japanom, ovaj, obzirom da Japan ima najviše stogodišnjaka, ne znam kako to utječe na njihov mirovinski sustav, da li to mogu podnijeti, vjerojatno da da, obzirom da je jako gospodarstvo, tako da je sigurno da je jako važno upravo voditi brigu i ona vlada koja je humana, koja je ljudska, koja ima ono kršćansko u sebi, sigurno će voditi brigu o onim najugroženijima, a to su naši stariji ljudi, ljudi koji nemaju prihode, koji nisu ostvarili mirovine iz raznih razloga ili bilo kakve druge teške uvjete, tako da danas upravo raspravljamo, evo i o mirovinama, odnosno nacionalnoj naknadi, ali, evo i o humanitarnoj pomoći upravo pokazujemo koliko smo humani kao društvo. poštovani kolega, možemo reći da je ovo dobra socijalna politika koju vodi država. Zašto? Jer pronalazi sve ljude koji su u potrebi. Znači više nema nijedne osobe u zajednici, a o kojoj država ne skrbi na bilo koji način. Sad, je li to dovoljno ili nije, o tome možemo raspravljati i ono što sam htio naglasiti da ovo nema veze sa mirovinskim sustavom, znači ovo su ljudi koji ostvaruju svoja prava na jedan drugi način jednostavno, u tome trebamo istrajati i zasigurno je dobra novost što će poštar, nazovimo tako, poštar, zvoniti na vrata i donijeti taj novac ljudima,

ali i cijelom mirovinskom reformom kroz sve ove godine, pa i danas dopodne ovim Zakonom o humanitarnoj pomoći koliko smo kao društvo, kao vlada društvo, kao vlada humani, koliko želimo dobro hrvatskim građanima i svakom nekako odlukom želimo pomoći i mislim da je to naravno, cilj, ne samo hrvatske Vlade nego svih nas ovdje u Saboru da damo svoj doprinos, svako na svoj način, da pomognemo hrvatskim građanima da bolje žive i ako u tome uspijemo, ako hrvatski građani budu zadovoljni, onda možemo reći da smo nešto napravili ovdje sjedeći ove 4 godine. Sljedeća replika, poštovani Stipan Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovani kolega Karlić. Pa evo, mislim da doista odgovorno mogu reći kao čelnik jedinice lokalne samouprave da je ova mjera Vlade RH doista apsolutno pogođena jer zaista često puta .../nerazumljivo/... ovo što kaže vijeku radnom susrećemo ljude, poglavito u ruralnom sredinama koje nisu jednostavno iz raznoraznih razloga nikada zasnivali formalni radni odnos i nemaju, jednostavno nemaju radni staž i onda dođu, a cijelo vrijeme, cijeli svoj životni vijek su vrijedno radili, mi to zovemo kao nadničari, itd., .../nerazumljivo/... u toj sredini. I ti se ljudi znaju tamo i onda kad jednostavno dođu u godine kad izgube zdravlje, često puta se obraćaju jedinicama lokalne samouprave za različite oblike socijalne pomoći mislim da je ovo zaista prava mjera da Vlada na neki način tim ljudima pomogne jer su oni zaista to zaslužili. Zašto nisu formalno radili, itd., to je zaista sad široka problematika, pa bi molio, evo, još malo prokomentirajte to. Hvala. evo, upravo to, možda je sad puno lakše nama ili našim mladim sugrađanima koji mogu lako naći posao, koji mogu birati poslove, nekada to nije bilo tako, nije bilo jednostavno i lako naći posao i naravno da su mnogi, pogotovo bez škole jer tada nije bilo lako završiti ni onu osnovnu školu od 8 razreda, a sad su došli u te godine kada bi trebali nekako uživati u svojim plodovima rada, a to je nemoguće ako nemaju nikakav prihod i zato mislim da je ovo pozitivno, izuzetno pozitivno od hrvatske Vlade da je osmislila ovu nacionalnu naknadu zbog toga što, znači ne zadire u .../nerazumljivo/..., nije mirovinski sustav, ne uzima nego Vlada osigurava sredstva i ono što je isto tako bitno da će se ova naknada sljedećih godina svake godine indeksirati i povećavati tako da neće ostati na ovih 150 eura kako je sada, iako to opet će dobro doći onome tko nije imao nikakav prihod ili je imao jako mali. Hvala. Burić, replika. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Karliću meni je jako drago što ste vi istaknuli činjenicu da niti jedna Vlada nije toliko učinila na unapređivanju mirovinskog sustava koliko upravo ova Vlada pod vodstvom premijera Plenkovića. Spomenuli ste 6 jednokratnih naknada u visini između 60 i 160 eura za 700 700 000 naših umirovljenika. Spomenuli ste 6 mjeseci dodanoga staža za majke i posvojiteljice čime im mirovina u prosjeku raste 2% po djetetu. Također, tu je i mogućnost ujedno i rada i primanja mirovine. Ogromni iskoraci napravljeni su vezani uz obiteljsku mirovinu. Sve to utjecalo je da prosječne mirovine u mandatu Vlade premijera Plenkovića rastu za 53% što je u prosjeku 188 eura. …/Upadica Sanader:

892 milijuna eura osigurano u 2023. godini, znači usklađivanje mirovina, zakonske izmjene, isplatu jednako tih dodataka na mirovine tako da što je znači 6,7 milijardi kuna to je stvarno izuzetan novac koji je ova hrvatska Vlada osigurala za naše umirovljenike, a što se tiče centara za starije osobe. Evo njih 18000 ovih 700 mjesta će biti osigurano što je jako, jako važno za one županije koje nemaju, a vidimo zapravo da je svugdje problem sa nedostatkom mjesta za starije osobe. I mislim da su ti centri postali stvarno ozbiljna mjesta, mjesta na koja ljudi rado dolaze, rado da žive u tim prostorima i naravno da je ovo veliki iskorak evo hrvatske Vlade u ostvarivanju ovog cilja od 18 novih centara. Hvala. Ankice Zmajić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega slušajući vašu raspravu i raspravu prethodnih kolega i kolegica za zaključiti je da su najveći korisnici nacionalne naknade upravo one starije osobe koje žive u ruralnim područjima, tj. u našim selima. Pa evo uz sve ove izmjene ovog zakona koje jesu od ublažavanja kriterija, od povećanja iznosa nacionalne naknade je isto za pohvaliti to da će nacionalna naknada za starije osobe moći doći na kućni prag, tj. na kućnu adresu putem Hrvatske pošte što znamo mi koji živimo u ruralnim područjima da one starije osobe gdje su muž i žena već nemaju mogućnosti ni vozit svoje automobile do banke, bankomata ili itd. ili Hrvatske pošte koje nisu većinom u selima … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … pa evo to je za pohvaliti, pa koji je vaš komentar. Hvala. Pa evo obzirom da je nekako prosječna dob osoba koje primaju ovu nacionalnu naknadu 73 godine, jasno je upravo da su to osobe koje niti vole puno Internet, niti su navikli na njega, niti su ga imali mogućnosti učiti i i informirati se, znači proći školu informatičku u svom nekom životnom vijeku. Tako da je upravo to što će moći dobiti preko pošte, da će pošta donijeti tu naknadu kući ima tu naravno starijih osoba i koje su u gradovima koje to isto tako primaju. Mislim da je to nešto izuzetno opet pozitivno i još jedan evo iskorak, još jedna želja hrvatske Vlade da stvarno pomogne maksimalno, da ne pravi probleme upravo oko ove naknade a da osigura što većem broju osoba koje su u potrebi ovakvu naknadu. Ja vjerujem da će ona doseći negdje do 19, 20000 osoba. Hvala. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče Vidišu, poštovana ravnateljice uprave Čičak, poštovane kolege i kolegice. Nacionalna naknada za starije od 65 godina koji uopće nemaju uvjete za ostvarivanje mirovine to je institut koji je uvela ova Vlada, Vlada HDZ-a pod vodstvom premijera Plenkovića i mislim da svi mi ovdje možemo u stvari biti ponosni što taj institut, taj zaštitni mehanizam postoji. Socijalna sigurnost i društvena solidarnost prema mojem su mišljenju preduvjet zdravog razvoja svakog suvremenog društva, država i društvo moraju biti senzibilizirani prema onima koji imaju manje i socijalno ih osnažiti, zaštititi, a to je nešto što ova Vlada svakako radi i to pokazuje svojim djelima i svojim rezultatima. Jednom ozbiljnom, odgovornom i sustavnom mirovinskom i socijalnom politikom ova Vlada osigurala je rast svih mirovina za 53% što je u prosjeku 188 eura, a onih najnižih mirovina za čak 66,3% u mandatu ove Vlade. I to nije samo rezultat indeksacije, odnosno redovitog polugodišnjeg usklađivanja i povećanja mirovina, nego je to rezultat i efekt cjelokupne mirovinske reforme koju ova Vlada provodi kontinuirano od 2018. pa na dalje. Usporedbe radi u razdoblju Vlade SDP-a prosječna sveukupna mirovina rasla je za svega 8 eura, odnosno za 2% što je u stvari predstavljalo realni pad mirovina. Međutim, niti taj skroman rezultat nije najgore što je SDP napravio za umirovljenike. Najgora je prema mojem mišljenju njihova morbidna zla, jeziva i neprihvatljiva poruka gdje SDP na neki način sugerira umirovljenicima štrik oko vrata i time su se razotkrili zaista do kraja i ogolili i pokazali svoju potpunu socijalnu neosjetljivost, a ja bih rekla da je jedini koji si je tom izjavom stavio štrik oko vrata g. Peđa Grbin, a usput ga je zategnuo i SDP-u i ovakve izjave ma od kud god dolazile, s koje god strane dolazile su za svaku i apsolutnu osudu. Kakva je danas situacija sa prosječnim mirovinama, naglasit ću da je udio prosječne mirovine, ali bez međunarodnih ugovora u prosječnoj plaći gotovo 48% i prosječna sveukupna mirovina iznosi 545 eura, ali jako važno pritom naglasiti da je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći za ljude koji imaju 40 i više godina staža 70% i ta mirovina u prosjeku iznosi 803 eura, što je ustvari dokaz da visina mirovine itekako ovisi ne samo o visini plaće, već ovisi, naravno i o godinama provedenim u svijetu rada. Zato smatram da uvijek treba podsjećati na to i apelirati na što duži ostanak u svijetu rada, naravno, kad god je to moguće. Ono što treba posebno naglasiti i to smatram jako, jako veliko stvari, što je Vlada prošli tjedan uručila ugovore za izgradnju i za opremanje 18 novih centara za smještaj starijih osoba, čime će se znatno povećati broj smještajnih kapaciteta i to za 1850 novih jedinica, za što je osigurano 160 milijuna eura i mislim da je to ogromna stvar i to je i više od onoga što je HDZ obećao u svojem u svojem programu. Što je ustvari nacionalna naknada i što se ovim Zakonom mijenja? Dakle govorimo o socijalno zaštitnom institutu za osobe koje su starije od 65 godina i koje tijekom života nisu ostvarile 15 godina staža, kako bi ispunile minimalne uvjete za odlazak u mirovinu. To je novčano primanje za hrvatske državljane koji nisu osigurali prihod za starost i koji nemaju pravo na mirovinu jer nisu zadovoljili tih spomenutih 15 godina staža, iako su zaista mnoge vlade prije ove planirale i prizivanje uvođenje nacionalne naknade, neki su to zvali tada i nacionalnom mirovinom, nijedna vlada dosad to nije uspjela ostvariti osim vlade pod vodstvom premijera Plenkovića koja je nacionalnu naknadu počela isplaćivati s 1.1.2021. g., a zakon je donijet godinu dana ranije. Nacionalna naknada tada je iznosila 800 kuna, odnosno 106 eura mjesečno, a od 1.1. ove godine ona iznosi 120 eura, a ovim Zakonom odnosno izmjenama i dopunama ovoga Zakona podiže se ta mjesečna naknada na 150 eura s napomenom da se ta svota jednom godišnje indeksira odnosno povećava se prema potrošačkim cijenama i to na temelju podataka DZS-a, a odluku o tome u

koje zaprima zahtjeve za nacionalnu naknadu, odlučuje o ostvarivanju toga prava temeljem zakona, naravno i na koncu, isplaćuje nacionalnu naknadu. Zakonom je također, propisano tko može ostvariti nacionalnu naknadu, uvjeti su ovim izmjenama i dopunama ublaženi, oni su fleksibilizirani kako bi se u konačnici i povećao obuhvat korisnika. Neki od uvjeta jesu da korisnik, potencijalni korisnik treba biti hrvatski državljanin stariji od 65 godina, da nije korisnik mirovine, da ima neprekidno prebivalište u RH 10 godina prije podnošenja zahtjeva, da je prihodovni cenzus po članu kućanstva 300 eura, da nije korisnik, ZMN-a, zajamčene minimalne naknade, da nema priznato pravo na uslugu smještaja, itd., to su neki od uvjeta. Ono što također, želim pohvaliti jest uvođenje mogućnosti isplate nacionalne naknade putem pošte i to na zahtjev korisnika, ali isto tako i na teret državnoga proračuna, što je jako, jako bitno za korisnike u ruralnim područjima, a posebice ako imamo na umu da je prosječna starost korisnika nacionalne mirovine 73 godine. Zbog fleksibilizacije uvjeta ostvarivanja nacionalne naknade procjenjuje se gotovo duplo veći broj korisnika nego što ih je sada, dakle procjenjuje se gotovo 14 tisuća korisnika. Fiskalni učinak i za postojeće i za planirane nove korisnike je skoro 25 milijuna eura i ono što za kraj želim kazati jest da svakako pozdravljam i pohvaljujem unaprjeđenje ovoga Zakona u korist onih ljudi kojima treba najviše pomoći, a sve u svrhu socijalne zaštite i sigurnosti i osnaživanja tih ljudi, ali isto tako moram pohvaliti sve ono što što činite vezano uz kontinuirano unaprjeđivanje mirovinskog sustava, sve značajne iskorake, mirovinsku reformu, na kojoj predano i uspješno radite i ovdje ću stati i zahvaliti na pozornosti. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, jako ste dobro istakli u svojoj raspravi upravo uspjehe ove Vlade, postignuća u podizanju mirovina i tako usklađivanjem indeksacijom, činjenica je da su mirovine povećane za 27,03%, imamo od 1.7. rekordnu stopu usklađivanja od 8,42%. No upravo u vašoj raspravi usporedili ste i rezultate prethodnih Vlada, tako ste spomenuli i u vrijeme SDP-ove Vlade, pa ću se ja samo nadodat i prisjetit kronologije lošeg upravljanja tadašnje SDP-ove Vlade. Tada je bilo usklađivanja mirovina, ali ako se sjetimo da su braniteljske mirovine tada usklađene, ali na štetu upravo njihovu, na štetu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, isto tako bilo je razdvajanja mirovina, al opet na čiju štetu, na štetu hrvatskih

Hvala vam poštovana kolegice Baričević, sve što ste kazali vezano uz prethodnu Vladu SDP-a je točno i točno je da je 4,4 milijarde kuna uzeto djelatnim vojnim osobama i osobama s invaliditetom iz drugog mirovinskog stupa kako bi se krpao državni proračun. Rezultati su zaista poražavajući iz tog vremena, međutim upravo zbog toga ili između ostalog i zbog toga je SDP oporba, a to će i ostat koliko god nekome to bilo krivo ili pravo ili koliko god neke od vas zbog toga boljela glava, al to je tako. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Pa htio bih samo ispravit neke stvari kroz repliku, pa na taj način možda i kolegici Majdi Burić omogućit još koju minutu rasprave. Naime, zakon koji je vezan za ovu naknadu za umirovljenike nije donijela ova Vlada nego prethodna Vlada ne, to je još uvijek HDZ-ova Vlada, ali jer da je taj zakon, doneseno je 2020. jer ja bi imao neke primjedbe na taj zakon da sam u to doba bio saborski zastupnik, to je jedno, a drugo, mogle bi ipak kolege da se dogovore da li je mirovina porasla 53% ili 27%, naime i moja majka je umirovljenik, ja ne vidim tih 27%, niti vidim tih 53%, evo Odgovor. i kao bivša državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava koja je 2020.g. radila upravo između ostaloga i na pripremanju ovoga zakona, da, taj zakon je donijela Vlada Vlada premijera Plenkovića u sazivu 2016. do 2020.g., ali to je kako god gledamo Vlada HDZ-a i Vlada premijera Plenkovića. A kad govorimo o porastu mirovina ja se uvijek držim

Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, evo dobra socijalna politika svake države je, se reflektira u tome koliko skrbi o onim koji su u, u potrebi i ja mislim da je socijalna politika ove Vlade dobra i ovaj institut koji je uveden, a to vjerojatno ima još u nekim drugim zemljama EU, znači ulaskom u EU mi smo proširili određene mogućnosti jer pripadamo krugu od 500 milijuna stanovnika koji imaju vladavinu prava i mislim da idemo u dobrom smjeru. 120 odnosno 150 eura zasigurno će biti dobro onima koji dosad nisu dobivali ništa i ja ću se boriti uvijek da bude to još više i više. I ono što je ovdje jako dobro je, doista to sam i maloprije kazao, da se to donosi ljudima na kućni prag, s obzirom da znamo dob ljudi i da je izbjegnuta bilo kakva trauma odlaska na poštarske i ine šaltere i da je to …/Upadica Sanader: Hvala vam kolega Šimičeviću, pa ja mislim da ste vi sve rekli, ustvari se ovim izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi mijenja to da će ona mjesečno iznositi 150 eura, u ovoj godini, u '23. je njezin iznos 120, od iduće godine od 1.1. ona će iznositi 150, ona se indeksira jednom godišnje, dakle povećava se. Jedna od izmjena vezana uz ovaj zakon je također fleksibilizacija odnosno ublažavanje uvjeta za ostvarenje nacionalne naknade i mislim da je jako, jako dobro što je prihodovni cenzus ustvari sa 150 povećan na 300 eura po članu kućanstva, što će u konačnici pretpostavljam dovesti do zaista uduplavanja potencijalnog broja korisnika i također smatram isto tako kao i vi da je jako dobro što se omogućilo da nacionalna naknada bude isplaćena korisnicima i putem pošte budući da govorimo…/Upadica

granice dostojanstva, cijene su u 2021. rasle u prosjeku 25%, hrane 35% i više i mnogi ljudi si zaista ne mogu priuštiti osnovne životne namirnice. Prema podacima po standardu kupovne moći smo 4. najlošija zemlja u EU, a u riziku od siromaštva u Hrvatskoj je gotovo 33% osoba starijih od 65.g.. Premali broj ljudi prima između ostaloga nacionalu naknadu i to se sad jel pokušava nešto promijeniti ovim zakonom, međutim prema zakonu bi trebalo usklađivanje ići jedanputa godišnje, ali ovdje je predviđeno da neće biti usklađivanja 2024. godine. Molim vas da se skoncentrirate na ovo sad što vas pitam je li to baš u redu s obzirom na ove rastuće troškove? Sad se je podigla naknada tj. podiže se na 150 eura ali to je opet daleko ispod onoga što je ljudima potrebno za dostojanstven život. Znači trebalo bi usklađivati čak 2 puta godišnje barem,

Vi mene pitate jel to u redu po vama? U redu je, da u redu je da nacionalna naknada raste sa 120 eura na 150 eura, u redu je i to što prosječna mirovina u mandatu ove Vlade raste za 53%, a ja vas mogu pitati jel u redu što je u vrijeme vaše vlade što su mirovine rasle za 2, za 2%. Mislim ako hoćete da tak razgovaramo eto razgovarat ćemo se tako. Ja svakako držim i sigurna sam da svi ekonomski pokazatelji govore da je smjer ove Vlade ne samo vezano uz mirovine, ne samo vezano uz socijalnu politiku ispravan. On je ispravan i vi to jako dobro znate. Međutim, ovaj nadam se da se sjećate i rezultata, poražavajućih rezultata posebice iz domene mirovinskog sustava o kojemu sad govorimo, a koje je isporučila vaša vlada. I to je nešto što je,

Hvala lijepa. Članak 238., mislim malo omalovažavate ono što sam pitala zato sam vas molila da se skoncentrirate na ovo što pitam, konkretno sam vas pitala. Pustite vi vlada ona, nit sam ja bila u saboru u to vrijeme, a ne znam možda niste niti vi. Ja vas pitam sad za ovu konkretnu situaciju. Nije li se moglo ići na usklađivanje barem jedanput godišnje kako je po zakonu, a bilo bi potrebno i čak i dva puta, pa mi niste odgovorili. Mislim mogli bi ne znam amandmanom to ovaj podržati, pa eto da onda predlagatelj to usvoji. Sad vi meni pričate kaj je bilo prije 10 godina. To vas nisam pitala. Hvala. Ovo ste koristili kao repliku, dobivate opomenu. Odgovor na repliku. Slijedeća replika poštovana Branka Juričev Martinčev. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Burić, jako detaljno i argumentirano govorili ste o postignućima u mirovinskom sustavu i upravo stoga ste me potakli da iznesem tu dva podatka koja se odnose na mirovinski sustav, ali i na nacionalnu naknadu za starije osobe. Danas je bilo riječi kako postoji određeni broj korisnika kojima je prestalo pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pa možemo vidjeti iz tabela da je u biti iznad 250 korisnika ostvarilo pravo na mirovinu ili u RH ili inozemstvu. Jednako tako kad se govori da veliki broj korisnika nisu ostvarili pravo ili su dobili negativno rješenje i tu treba reći da ima njih gotovo 350 koji koji su podnijeli zahtjev, a imaju mirovinu. Upravo zahvaljujući našem mirovinskom sustavu možemo govoriti da svim tim korisnicima i ovih 350, a i ovih gotovo 250 ne treba nacionalna naknada kad već imaju pravo na mirovinu i ostvaruju to pravo i prihode po toj osnovi. Hvala vam poštovana kolegice Branka Juričev Martinčev. Pa i sam zakon i ovaj postojeći i ove izmjene i dopune koje su pred nama ustvari kazuju da osoba koja prima nacionalnu naknadu za starije jedan od kriterija jest da ne prima mirovine, mirovinu da nije korisnik mirovine odnosno da nije u mirovinskom sustavu. Dakle, jedno drugo ustvari isključuje. I to je jedan od kriterija. A što se tiče same provedbe zakona mislim da HZMO, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao provedbeno tijelo radi jako, jako dobar posao. Kolegice Burić, jedini umirovljenici koji su u vašem mandatu profitirali su zasigurno baka Rada i deda Dane u onoj aferi INA znate. Drugo, obećali ste da će udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći biti 60%, niste ispunili. Ne da niste ispunili nego ste taj udio još i smanjili. Priče u kojoj pričate da je udio 47% prosječne mirovine u prosječnoj plaći su priče za malu djecu. Ako govorimo o 850 tisuća umirovljenika o old age mirovina koje su jedine usporedive sa europskim zemljama tu vam je jedva 40% udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Znate koliki je bio prije 10 godina u vrijeme vlade Zorana Milanovića? 42%. S puno manjim proračunom, sa spaljenom zemljom koju ste nam ostavili udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći prije 10 godina je bio viši nego li je to danas. E to je najveća sramota vaše Vlade. Hvala vam poštovana kolegice Sabina Glasovac. Ja znam da vas jako boli glava od rezultata ove Vlade, od rezultata u mirovinskom sustavu, socijalnom sustavu itd. tak će vam i ostati i dalje će vas bolit glava. Ja ću vam još jedanput ponoviti da je prema svim statističkim pokazateljima udio prosječne mirovine, ali bez međunarodnih ugovora ja se nadam da znate što to znači. Dakle, taj udio u prosječnoj plaći jest gotovo 48%. Točnije 47,8%, a vlada koju vi spominjete vlada Zorana Milanovića je hrvatskim umirovljenicima izbila iz drugog stupa 4,5 milijarde kuna, radila je sve na štetu mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i sama ste bila dužnosnica u toj vladi i sami ste toga svjesni.

Jedini koga boli glava, a i prazan želudac od rezultata ove Vlade su sigurno umirovljenici, a vjerujem da kad sluša ovakve priče, da im se lagano i povraća. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća povreda POslvonika, poštovana Danica Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Evo, povrijeđen je čl. 238. Uvažena zastupnica Sabina Glasovac nas svih vrijeđa jer činjenično stanje da je potpuno politika mirovinskog sustava vlade Andreja Plenkovića svakako pravednija, bolja i potpuno drugačija od vaše štetne jer ste doveli tada građane na prosjački štap, na jad

Vi ste ovo iskoristili kao repliku. Dobivate opomenu. Poštovana Majda Burić, povreda Poslovnika. Uvrijeda od gđe potpredsjednice HS-a, dakle još jedanput moram spomenuti da upravo njezina stranka, točnije rečeno partija, SDP koji je izgubio ovaj socijaldemokratski dio pa je ostalo samo P, partija, poziva odnosno sugerira umirovljenicima štrik oko vrata. To ste naveli na svojim,

prošlost pa onda opet govore kako trebamo se držati sadašnjosti, ali činjenica je jedna neosporna da ukupni makroekonomski rezultati ove današnje vlade HDZ-a, odnosno Andreja Plenkovića omogućavaju upravo to, znači upravo oni omogućavaju rast, realan rast i plaća i mirovina i socijalnih davanja i svega onoga što što čini standard naših ljudi bojim i činjenica je da se danas puno bolje živi nego što se živjelo prije 5, 6 i više godina u RH. To je neosporna činjenica. Prema tome, možete vi govoriti što god hoćete, ali to ljudi vide, to ljudi osjete i to je ono što nitko ne može osporiti danas.

nije došlo po inerciji već je rezultat jedne ozbiljne i odgovorne politike vlade HDZ-a, rezultat je to ljudi koji jako, jako dobro znaju voditi državu, koliko god to nekome bilo krivo ili pravo za čuti i koliko god nekoga od toga boljela glava. Hvala.

da se jako puno učinilo i da je učinjeno po pitanju mirovinskog i socijalnog sustava za vrijeme vlade Andrija Plenkovića. Brige o starijim osobama, pomoć starijim osobama provodi se kroz projekt Zaželi, zatim putem nacionalne naknade, a evo, nastavit će se i putem centara za starije osobe koje ste napomenuli u vašoj raspravi jer upravo 18 centara na području RH će koristiti starijim osobama i prije 2 dana je premijer Andrej Plenković uručio ugovore općinama i gradovima, pa evo, možete li još to malo prokomentirati? Hvala vam kolegice Zmaić. Smatram iznimno bitnim iskorakom i jako, jako velikom stvari to što je neki dan uručeno 18 ugovora vezanih uz izgradnju i opremanje 18 centara za naše starije osobe odnosno za njihov smještaj diljem RH, čime se ustvari otvara 1850 novih smještajnih kapaciteta za brigu o našim starijima i nemoćnima i mislim da je to ogromna stvar i ogroman iskorak, a istodobno, ono što ste i vi kazali, vezano uz izvaninstitucionalnu pomoć, a to je program Zaželi koji je osmislila ova Vlada koja je osmišljen u Ministarstvu rada koji je krenuo 2016. g. u aktivaciju, odnosno koji se tada počeo provoditi i koji je prema mojem mišljenju, gdje god došli u RH, jedan od … .../Upadica: Vrijeme./... … naj, Silvano (Nezavisni)** Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, kako sam završio svoju raspravu u ime kluba, gdje sam spomenuo da je mali odaziv bio do sada za nacionalnu naknadu za starije osobe zbog mogućih nedostatka informacija, zbog toga što treba više napraviti, međutim, tu postoji još razloga koje, koji su uzrokovali možda mali odaziv za nacionalnu naknadu za starije osobe. Jedan od razloga je sigurno zajamčena minimalna naknada, institut socijalne skrbi, socijalna mjera namijenjena osobama koje nemaju dovoljno sredstava za podmirivanje osnovnih životnih potreba, ne ovisi, dakle mi, zajamčena minimalna naknada ne ovisi o godinama života, ne ovisi o prebivalištu, dugotrajnom prebivalištu, ali ima stroge cenzuse, ima imovinske cenzuse. Korisnik zajamčene minimalne naknade koji se odrekne naknade da bi koristio slučajno nacionalnu naknadu za starije osobe ostvaruje prednost u smislu da se kod nacionalne naknade za starije osobe ne primjenjuje imovinski cenzus, ali se primjenjuje dohodovni cenzus. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u hrvatskom sustavu socijalne skrbi služi kao uvjet za različita druga prava, posebno na lokalnoj razini, naknade za troškove stanovanja i ogrijeva i socijalne pomoći koje isplaćuje lokalna samouprava iz svojih proračuna. Dakle ukupni gubitak za korisnika nacionalne naknade za starije osobe koji se odrekao zajamčene minimalne naknade, dakle može biti značajan. U ovom trenutku valja podsjetiti, zajamčena minimalna naknada je 132,72 eura, naravno, ona se uvećava kod samca, uvećava se za troškove ogrijeva, stanovanja, dobivaju vaučere za energente, itd., naravno vaučere dobivaju i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, ali ne dobivaju jednokratne novčane pomoći, da se razumije jer nisu umirovljenici jer su jednokratne novčane pomoći zamišljene za pomoć umirovljenicima sa niskim mirovinskim primanjima, zbog inflacije, a prije toga, zbog Covida. Imamo najnižu mirovinu, samo da spomenem te odnose, prosječna najniža mirovina 293,82 eura, ali imamo najnižu mirovinu za 15 godina staža, da kažem, onaj šta je blizu ovih iznosa, 181 euro i 95 centi i samo jedna mirovina praktički, samo jedna vrsta mirovine ili jedan slučaj u mirovinskom sustavu može bit manji, može biti manji od nacionalne naknade za starije osobe, a to je slučaj kod poljoprivredne mirovine, na primjer, ili bilo koje najniže mirovine za 15 godina staža, kada korisnik te mirovine umre, a onda udovica ili udovac imaju 77% te naknade i onda je, onda to iznosi 140 eura i 10 centi. Samo taj slučaj praktički može biti manji od ovoga što se ovdje predlaže. Naravno, uvijek je pitanje, odgovor na pitanje da li je to premalo, zašto je to toliko, itd., vrlo je kompleksan odgovor na ova pitanje jer morate poštivati one koji su radom zaradili svoje mirovine pa čak bili oni i zaštićeni da kroz svojevrsnu solidarnost imaju najnižu mirovinu i oni koji to nisu radom ostvarili, ali im je država kao socijalna država dužna pomoći ili kroz sustav socijalne skrbi gdje oni, gdje igra ulogu njihova imovina, njihovo vlasništvo ili kroz ovaj institut, novi institut koji smo uveli, nacionalna naknada za starije osobe. To ne znači da smo mi otkrili sada Sveto pismo i da smo riješili, riješili nama susjedna Republika Slovenija je imala tzv. nacionalnu mirovinu, ali su 2012. odustali od nacionalne mirovine, ali zbog čega? Zbog čega? Zato što su uveli nešto bolje, nešto kvalitetnije, uveli su strategiju ili kako oni kažu, strategija boja .../Govornik se ne razumije./... to je borba protiv siromaštva, ali tada su uključili sve imovinske, prihodovne i dohodovne cenzuse i to je kompleksan sustav koji treba izgraditi i umrežiti one registre koje sam spominjao u mojoj raspravu u ime kluba. Tada bi pravičnost bila gotovo 100 postotno zastupljena, ovdje ima uvijek, uvijek se nađe odstupanja i ovaj, i moguće su, uvijek su moguće da u jedan sustav uđe netko i da se izigrava i da imate profesionalnih korisnika socijalne skrbi, mislim da će biti manje takvih korisnika u ovoj nacionalnoj naknadi jer bez obzira što ovdje ne igra imovina, igra dohodak, a vrlo lako se može i sutra ugraditi kriterij prihoda. Ono šta želim mojim kolegicama i kolegama ovdje u Saboru reći, nešto što me muči dugo godina, a vezano je uz ovo, dragi moji, čim prije prestanemo govoriti o 800 tisuća građana ispod granice siromaštva, prije ćemo im pomoći, prije ćemo pobrojati one koji su doista siromašni i pomoći im. Ovako kad netko nekome kaže 800, 900, 700, ako se nabacujemo brojkama, onda za, nitko nema volje to ić raščlanjivat. Nitko nema volje to ići raščlanjivati. Ma nemojte mi reći da statistički podatak Hrvatskog zavoda za mirovinsko ne možete razložiti u svojim glavama. Pa zar netko od tih ljudi koji su ispod te granice ne živi u nekoj obitelji? Zar netko od tih ljudi nema apartmane za iznajmljivanje, a zemlja smo apartmana? Zemlja smo velikog broja vlasništva stanova. Pa nemojmo o siromaštvu govoriti nakaradno. Siromaštvo je nešto što zaslužuje stručnu, preciznu pomoć, a ne manipuliranje sa time, prema tome, ja vas molim da budemo vrlo ozbiljni i odgovorni oko tih cifri i da, da se potrudimo čim prije ustanoviti pravu istinu, a ne da napumpavamo u neke brojke koje ne stoje ni na nebu ni na zemlji i dokazujemo da od cijene statističke Hrvatskog zavoda za mirovinsko koje izdaje stotine tabela, čitamo samo jednu prvu i tu, i ne idemo dalje, dalje od toga. Drugo, treba reći ovdje da je HZMO tehnička ispostava tehnička ispostava a ovaj socijalni institut, dakle on radi sve o tome, napravio je registar članova korisnika nacionalne mirovine, ali nije nositelj, to ne ide iz fonda, radničkog fonda, ne ide iz fonda iz portfelja mirovinskog osiguranja nego je to ide iz ukupno iz proračuna i vidio sam odnosno primijetio sam jedan, jednu repliku ministru. Kaže, zahvaljujući volji Vlade radim ovo, a šta smo mi ovdje, kolegice i kolege? Pa mi donosimo zakone. Pa mi donosimo zakone, pa dajmo, držimo, budimo ponosni da donosimo zakone. Ako su krivi, ajmo ih popravit. Naravno, Vlada je inicijator, Vlada ima komunikacijski kanal sa udrugama umirovljenika kroz nacionalno vijeće, zato su, zato

udrugama, mi i jedno dobili ovaj proizvod, socijalni proizvod, to je nacionalna naknada za starije osobe i naravno da svako poboljšanje, možda i promjenu koncepcije sutra u ovom smislu treba pozdraviti i treba obuhvatiti što je moguće više ljudi koji su socijalnim nedaćama, ali na jedan elegantan, ali i pravičan način. Hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, kolega Hrelja, zaista ste imali odličnu raspravu. Posebno želim naglasiti činjenicu da ste jako dobro usporedili uvjete kod ostvarivanja prava zajamčene minimalne naknade i isto tako, nacionalne naknade u koji su uvjeti za ostvarivanje jednih i drugih i to je svakako razbilo onu tezu koja se ujutro od strane, pogotovo kolegice Miloš protezala, a to je da korisnici biraju šta im povoljnije. Ne, oni mogu ostvariti onu naknadu na koju mogu ostvariti prema postojećim propisima. Ali, htjela bih sada možda vas, s obzirom da poznajete jako dobro mirovinski sustav, bili ste i pratili ste za vrijeme ove, često sad spominjane SDP-ove vlade i ovih vlada, da vi nam razotkrijete taj misterij ovih postotaka koje mi tako različito tumačimo. Poštovana kolegice Murganić, postoci se mogu uvijek različito tumačiti. Ako uzmete veći vremenski period će bit jedni, ako uzmete kraći, onda će bit drugi, ali doista, ja sam jutros imao stajalište mog kluba gdje sam rekao da u 15 mjeseci od 30.6. prošle godine do današnjeg dana, dakle povećane su sve mirovine za 20,3%, neke su povećane za 25, neke za 7, ovisi o kategorijama, poslušajte to stajalište danas, ako niste bili tu, dakle povećane su zahvaljujući formuli usklađivanja koja doista je donijeta 2014. sa ograničenjima, ali je modificirana 2019. kad su skinuta ograničenja i formula je, kažem, najboljih. Naši susjedi Slovenci imaju 60-40 u korist rasta plaće i oni nemaju tu volantilnu, volantilnu ovaj formulu usklađivanja. Hvala lijepa. Andreje Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Obzirom na rast cijena hrane i ostalih cijena protekle dvije godine, činjenica je da mnogi naši sugrađani jako teško žive, osobito starije životne dobi. Tu sam već nešto citirala kolegici podatke da smo 4. najlošija zemlja u EU. U riziku U riziku od siromaštva u Hrvatskoj gotovo 33% osoba starijih od 65 godina. Koje su vaše procjene da su stvarne brojke u pitanju? To je prva stvar, druga stvar, za ovu nacionalnu naknadu se javlja znatno manji broj od procjena tko bi se trebao javiti, a i od onih koji se jave, 50% ne dobije rješenje. Očito treba veća, na neki način, informiranje veće naših sugrađana kako da se jave na ovaj oblik pomoći. Na koji način se to misli provesti i imate li vi saznanja? Hvala. Hvala lijepa kolegice Marić. Pa gledajte, u toj našoj čudnoj statistici koju mi doživljavamo kao sarmu, sve smo smiješali skupa ili čušpajz, imate i onih ljudi koji imaju jednu mirovinu iz Hrvatske za 20 godina u Hrvatskoj, a nigdje nije prikazano da imaju i drugu mirovinu iz Italije, iz Njemačke, iz Švicarske, itd. Prema tome, nije stvar u tome da se mi razlikujemo u tome da

Gledajte, doista je inflacija u Hrvatskoj jaka, velika, žestoka i pogađa najslabije slojeve, a to su i umirovljenici, međutim, treba reći da onima sa najnižim primanjima

Evo ga, da kolegi Hrelji osiguram dodatnu minutažu, naime u prethodnim raspravama sam čuo nešto čudnovato, a to je da će se ta naknada umirovljenicima na teret proračuna isplaćivati putem Hrvatske pošte. Gledajte, kad ja idem u poštu i želim nekome poslati pismo, ja kupim marku ili odem u poštu i plaćam poštarinu. Ista stvar, ako govorimo o međunarodnim transferima i o ino-mirovinama, uvijek ide na trošak pošiljatelja, dakle ono što je u odresku, mora sjesti u banku u cent. Ako šaljemo poštom, šaljemo poštom, ali to je sasvim normalno da ide na teret, ovaj, na teret državnog proračuna. Ne znam šta je tu čudno pa molim komentar kolega Hrelju jer i kad su se … .../Upadica: Odgovor./... … i mirovine nosile, ovaj, kad ih je nosio poštar, isto je išlo na teret državnog proračuna, nego na temelju čega? Hvala na dodatnoj minutaži, ali ja doista ovdje čujem i ja sam izgovaram puno lapsusa i mislim da je tu bio jedan lapsus jer naravno da mirovine nikad nisu i neće se primale po, primati pouzećem, da će netko Majda Burić, posljednja replika. Hvala vam poštovani kolega Hrelja. Meni je jako drago da ste vi istaknuli činjenicu da RH ima najpovoljniju formulu usklađivanja, odnosno indeksiranja u cijeloj EU, dakle govorimo o 70-30, odnosno 30-70 i to u korist povoljnijeg faktora. Drago mi je da ste to kao veliki poznavatelj mirovinskog sustava istaknuli i ono što vas želim pitati, a budući da jako, jako dugo funkcionirate u političkom životu RH, iz vašeg iskustva, kada se toliko intenzivno i sustavno radilo na mirovinskom sustavu i unaprjeđivalo pozicije odnosno poziciju starijih osoba i onih koje treba najviše socijalno zaštititi i osnažiti? Odgovor. neistomišljenicima, često i sa predstavnicima udruga i tvrdim da je ovo najbolja formula usklađivanja u EU. Ne znam za ostali svijet jer je ona volantilna, jer se okreće prema trenutnom stanju odnosno 6 mjeseci, da li su, da li je jača bila inflacija ili je bio rast cijena. Ova maksimalna, najveća, najveće usklađivanje nam je donio 70% rasta, rasta a 30% rasta potrošačkih cijena. Dakle nema šta reći, ne bi, ne bi previše oko ovoga nastavio, drugo pitanje, šta je bilo, vezano za dobro to, to nije problem reći, bila je 2004., 2008. i ova godina. To su bile godine žestokih tektonskih pomaka u pozitivnom smislu za hrvatske umirovljenike. Dobro. Sad ćemo prekinit ovu točku jer smo najavili u 17 sati sljedeću točku. Sa ovom točkom nastavit ćemo sutra ujutro. Nastavljamo u 17 i 12 minuta.